um kærur til kærunefndar greiðsluaðlögunarmála vegna ákvarðana umboðsmanns skuldara, á þskj. 682, um kærur vegna ákvarðana um synjun fjárhagsaðstoðar til greiðslu tryggingar fyrir kostnaði vegna gjaldþrotaskipta

Virðulegi forseti. Það eru ekki til lög á Íslandi sem skapa leigjendum jafnræði við leigusala. Í nágrannalöndunum eru til slík lög. Þar fara fram samningaviðræður um hækkun á leigu einu sinni á ári milli leigusala og stéttarfélags leigjenda. Þar verða leigusalar að rökstyðja hækkun með tilvísun í raunkostnaðarhækkanir. Aðilar þurfi að komast að samkomulagi. Til eru dæmi frá Svíþjóð þar sem munaði 12 sænskum krónum á mánuði sem olli því að æðra dómstig varð að skera úr um milli aðila, en 12 sænskar krónur eru 160 íslenskar krónur. Að hafa þak yfir höfuðið eru mannréttindi. Leigjendur eiga það ekki skilið að vera auðlind þeirra sem eiga a.m.k. tvennt af öllu. Stjórnvöld hafa svikið leigjendur, þeir eru jaðarsettir og eru algerlega berskjaldaðir fyrir hentistefnu leigusala sem ákveða leigu einhliða. Það er rangt að sjá húsnæði eingöngu sem tækifæri til að græða peninga

Löggjafinn verður að semja lög sem skapa jafnræði milli leigjenda og leigusala. Það verður að koma böndum á óhefta hækkun á leigu sem býr til enn meiri fátækt. Á meðan þau lög eru ekki tilbúin verða að koma til beinar aðgerðir stjórnvalda sem stöðva brjálsemi óhefts markaðar sem stjórnast í dag af græðgi einstaklinga, sem veldur mörgum fjölskyldum og börnum þeirra mikilli óhamingju. Því verður strax að linna.

Forseti. Nýlega barst svar frá dómsmálaráðuneytinu við fyrirspurn minni um lögræðis-, sjálfræðis-, og fjárræðissvipta einstaklinga. Slíkum sviptingum er oft beitt til að hægt sé að nota nauðungarúrræði í lyfjagjöf og nauðungarvistun inni á geðdeildum landsins. Í svari ráðherra kemur í ljós að í dag eru lögræðissviptir einstaklingar tæplega 200 talsins og svipting lögræðis vari að meðaltali í fjögur ár. Sjálfræðissviptir einstaklingar eru hins vegar tæplega 400 talsins og eru sviptir sjálfræði að meðaltali í rúmlega eitt ár. Mikið hefur verið rætt um nauðungarvistanir og aðbúnað þeirra sem eru nauðungarvistaðir hér á landi. Það er vitað að mikill skortur er á fjármagni, þjónustu og aðbúnaði við hæfi til að hjálpa einstaklingum aftur út í lífið. Mig langar aðeins að biðja þingheim að setja sig í spor þeirra sem eru nauðungarvistaðir, mögulega einungis vegna þess að þau eru með alvarlegan geðsjúkdóm. Ímyndum okkur, kæru þingmenn, að við værum á þessum einstaklega viðkvæma stað í lífinu, þar sem við þyrftum fyrst og fremst skilning, auðmýkt, ást og umhyggju, og ímyndum okkur svo að ofan á allt þetta séum við svipt sjálfræði, mögulega með valdbeitingu, og við missum sjálfsákvörðunarrétt okkar. Hvernig spor myndi það skilja eftir sig hjá okkur? Ég veit ekki hvort nokkur þingmaður hefur þurft að upplifa nauðungarvistun en ég vona innilega að enginn muni nokkurn tímann þurfa þess. Að vera beittur nauðung á þennan máta er nánast alltaf áfall sem hefur langvarandi og alvarlegar afleiðingar fyrir einstaklinginn. Svik, hjálparleysi, vonleysi, hræðsla, kvíði, einangrun og rof á tengslum við aðstandendur er einungis brot af því sem þeir sem eru beittir nauðung upplifa. Það þarf að innleiða nýjar leiðir til að hjálpa fólki með mannúð og skilning að leiðarljósi, leiðir sem eru ekki valdbeiting og nauðung. Virðulegur forseti. Þann 6. september 2014 birtist í Fréttablaðinu grein sem bar titilinn „Afglæpavæðing einkaneyslu fíkniefna gæti orðið íslenskur veruleiki“. Þar var rætt við nokkra þáverandi þingmenn um þessa hugmynd sem þá þótti nokkuð nýstárleg, að hætta að refsa notendum vímuefna fyrir neyslu eina og sér, óháð því hvaða vímuefni væri um að ræða. Síðan þá eru liðin nokkur ár og umræðan um málið hefur verið heilmikil. Frumvörp hafa jafnvel verið lögð fram en ekki náð fram að ganga þrátt fyrir að þingmenn segist margir hverjir vera jákvæðir fyrir málinu. Alltaf er hvikað þegar á hólminn er komið, umbótum hafnað af því að það vantar eitthvað óskilgreint upp á og það þarf að skoða þetta betur eða vinna hitt betur. Virðulegi forseti. Þetta er ólíðandi. Það er svívirðilegt að þingmenn noti málaflokkinn til að skreyta sig með fjöðrum skaðaminnkunar án þess að fylgja orðum sínum eftir með því að gera nauðsynlegar breytingar. Viðkvæmt og jaðarsett fólk líður fyrir refsistefnu hvern einasta dag meðan þingheimur dinglar umbótum frammi fyrir nefinu á því og kippir þeim svo strax aftur til baka. Svo fylgja stundum yfirlýsingar eins og sáust hjá hæstv. fjármálaráðherra í fjölmiðlum um að við þurfum að fara varlega í að senda skilaboð um að fíkniefni séu lögleg, eins og refsilöggjöf sé einhvers konar sendibréfaskrif en ekki inngrip í líf fólks. Rökin fyrir því af hverju það er siðferðilega rangt og líka praktískt séð vond aðferðafræði að reyna að refsa fólki út úr heimi fíkniefna eru hins vegar löngu komin fram og margtuggin. Nú er búið að stofna annan starfshóp og vonandi koma frá honum afgerandi tillögur. Ég hvet þingheim til að hætta að stíga alltaf skref til baka og klára bara afglæpavæðinguna. Það er sannur heiður fyrir Mývetning og Þingeying að fá tækifæri til að taka til máls á þessum vettvangi. Mig langar að nota tækifærið og víkja að málefnum sveitarfélaga. Eins og við öll vitum veita sveitarfélögin mikilvæga nærþjónustu við íbúa þessa lands og markmið okkar er alveg skýrt: Við viljum efla sveitarstjórnarstigið, við ætlum að hlúa að sveitarstjórnarstiginu og við ætlum að skapa grundvöll til framþróunar lausna sem snúa að fólki, svo sem í velferðarþjónustu og í skólamálum, svo dæmi séu tekin. að efla þjónustuna en við þurfum líka að huga að því að nýta betur fjármagnið íbúum til heilla, t.d. með því að spara í yfirbyggingu og stjórnsýslukostnaði og með aukinni áherslu á þjónustuna

Það hefur verið talsverð umræða um þennan málaflokk og það er mjög ánægjulegt að nokkrar sameiningar hafi náð fram að ganga á síðustu misserum. Það er ávöxtur umræðunnar og góðrar vinnu að þetta sé að þokast fram á við. En það eru næg verkefni fram undan engu að síður. Boðskapur þessa erindis, nýkominn úr sveitarstjórnarkosningunum, er hvatning til þingheims og hæstv. innviðaráðherra að halda áfram að styðja rækilega við bakið á frekari framþróun þessara mála íbúum til heilla. sama skapi er þetta hvatning mín til sveitarstjórnarstigsins, nýkominn úr þessum kosningum. Margir eru í viðræðum um hvað taki við, hver séu næstu mál. Hugsum um þetta. Hugsum um það hvernig við getum nýtt fjármagnið betur, þjónustað fólkið okkar betur. Kæru kollegar. Þorum og dugum og hugsum leiðirnar áfram veginn.

sem fellur til hér á landi vegna kvikmyndagerðar. Þetta hlutfall er 25% í dag en verður 35%. Þetta finnst mér mikið fagnaðarefni og vil hrósa ríkisstjórninni og ráðherranum fyrir að stefna að þessari breytingu. Á þetta hefur verið þrýst í talsverðan tíma en undirtektir voru dræmar í tíð fyrri ráðherra að mér fannst. Endurgreiðslan verður háð skilyrðum sem mér sýnast vera skynsamleg og ef það þarf að sníða einhverja agnúa af þá gerum við það hér í þinginu og gerum þá gott mál betra.

Fyrir þessu eru ákaflega góð rök og ég er þeirrar skoðunar að þetta geti orðið gríðarleg lyftistöng fyrir öfluga atvinnugrein með umtalsverðum jákvæðum hliðaráhrifum. Kvikmynda- og þáttaframleiðendur hafa augastað á Íslandi út af einstakri náttúru m.a. en ef það er dýrara að koma í íslenska náttúru til að framleiða efni þá fara menn bara til annarra landa eða fækka tökudögum á Íslandi og einfalda framleiðsluna. Það þýðir að við verðum alfarið af fjármagninu eða þá að umsvifin minnka og ekki síst verðum við af stórkostlegri landkynningu, en þau verðmæti teljast í milljörðum króna fremur en milljónum. Þá er vert að hafa í huga að erlend kvikmyndaframleiðsla á Íslandi og hefðbundinn íslenskur fjölmiðlarekstur eru nátengd fyrirbæri. Fjölmargir einyrkjar og fyrirtæki starfa í báðum geirum. Aukin umsvif í kvikmyndagerð með tilheyrandi stækkun og fjölgun íslenskra framleiðslufyrirtækja styrkir því þann grunn sem íslenskir hefðbundnir fjölmiðlar standa á faglega og fjárhagslega. Kakan stækkar, hugmyndum fjölgar, dýnamíkin eykst og á því græða allir. Við Íslendingar eigum að hafa þann metnað, því hér eru allar forsendur til staðar, að stórefla þessa atvinnugrein. Hún hefur alla burði til að vera ein mikilvægasta stoðin í útflutningi okkar. (Forseti hringir.) Ég fagna því mjög að ráðherra menningarmála og ríkisstjórnin sé að stíga þetta skref og styð málið heils hugar.

Áratugum saman hafa geðheilbrigðismálin verið olnbogabarn stjórnmálanna og heilbrigðiskerfisins. Úr sér genginn húsakostur geðdeildanna, ónóg nýliðun í heilbrigðisstéttum, gloppur í þjónustu vegna kerfa sem tala ekki saman og ónógt samtal innan heilbrigðiskerfisins og takmarkað aðgengi að heilbrigðisþjónustu sjálfstætt starfandi sérfræðinga bera þessa glöggt vitni. Einnig þarf að leysa praktísku málin, eyða lagalegri óvissu um skil upplýsinga til landlæknis og samræma skráningu atvika, koma upp miðlægum biðlistum og þannig mætti áfram telja. Kostnaður ófullnægjandi geðheilbrigðisþjónustu er mikill og sár fyrir samfélagið en mestur er hann fyrir þau sem glíma við geðrænar áskoranir og aðstandendur þeirra. Alvarlegir geðsjúkdómar geta verið banvænir en þeir þurfa ekki að vera það. Það er hægt að fækka sjálfsvígum hér á landi. Það er hægt að styðja einstaklinga með skerta starfsgetu út á vinnumarkaðinn. Það er hægt að draga úr nýskráningu örorku hjá ungu fólki vegna geðgreininga og það er hægt að brúa bilið sem myndast í geðheilbrigðisþjónustunni við það eitt að einhver verður 18 ára. Gleymum því ekki, forseti, að misrétti og ójöfnuður grefur undan geðheilbrigði. Félagslegir þættir skipta líka máli; tryggur efnahagur, húsnæðisöryggi og frelsi frá ofbeldi. Ég get fullvissað meiri hlutann á Alþingi um að Samfylkingin mun styðja allar nauðsynlegar umbætur á geðheilbrigðiskerfinu og hækkuð fjárframlög til þess. Heill og hamingja og geðheilbrigði landsmanna er í húfi.

Ég verð að segja að mér fannst fundurinn einkar vel heppnaður en til fundarins mættu Sigríður Björk Guðjónsdóttir ríkislögreglustjóri, Ólafur Örn Bragason, forstöðumaður mennta- og starfsþróunarseturs lögreglunnar, og Helgi Valberg Jensson, aðallögfræðingur ríkislögreglustjóra. Boðað var til fundarins að beiðni Pírata í kjölfar atviks sem var hér mjög í fjölmiðlum. Mér fannst ríkislögreglustjóri fara mjög vel yfir það atvik og sýna að viðbrögð lögreglunnar voru í samræmi við þær tilkynningar sem þau fengu. En mér fannst eiginlega meira mikilvægt að á þessum fundi kom fram hvað lögreglan er að gera mikið í því að mennta lögregluna og breyta menningu í samfélaginu og hjá lögreglunni. Það var mikilvægt að heyra ríkislögreglustjóra tala um mikilvægi þess að um væri að ræða þjónustustofnun sem ætti að hlusta á samfélagið. Ég held að við getum öll tekið undir það. Það að embættið hafi boðið upp á nám um fjölmenningu og oft fordóma fyrir öll lögregluembættin held ég að sé mikilvægt að markmiðið á að vera að allir lögreglumenn geti borið kennsl á hatursglæpi. Það komu fram góðar hugmyndir á þessum fundi og ein var sú að ríkislögreglustjóri kallaði í rauninni eftir pólitískri forystu um að berjast gegn hversdagslegum fordómum í samfélaginu. Ég held að við hér inni getum vel tekið það til okkar. Jafnframt fór ríkislögreglustjóri yfir mikilvægi þess að lögregluembættin hefðu innra eftirlit og ítrekaði að þau ættu ekki að hafa eftirlit með sjálfum sér og þess vegna væri mikilvægt að eftirlitsnefnd með störfum lögreglunnar væri efld enn frekar. Fundurinn var jákvæður og góður (Forseti hringir.) og mikilvægur fyrir okkur sem í nefndinni sitjum og ég mun leggja til að við munum eiga reglulega fundi með þessum hætti.

Herra forseti. Nú er nýlokið kosningum til sveitarstjórna og full ástæða er til að óska kjörnum fulltrúum hringinn í kringum landið til hamingju með sitt kjör. En mig langar að vekja athygli á því að allir þeir flokkar sem fengu sæti í borgarstjórn eru á móti flugvellinum í Vatnsmýri og vilja sjá byggð á þessu svæði. Á opnum fundi hjá Samtökum um bíllausan lífstíl 13. apríl síðastliðinn staðfesti Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarflokksins, að hann vildi Reykjavíkurflugvöll burt. Flugvöllurinn í Vatnsmýrinni er mikilvægur fyrir sjúkraflug, enda stutt á Landspítalann, og sá sem hér stendur hefur persónulega reynslu af því hversu mikilvægt það er að vegalengdin verði ekki aukin. Nú er hafin uppbygging á nýjum spítala og því verðum við að taka þennan slag. Við verðum að verja stöðu vallarins. Flugvöllurinn er mikilvægur fyrir hér um bil alla opinbera stjórnsýslu og aðra þjónustu ríkisins sem er staðsett í Reykjavík, höfuðborg allra Íslendinga, ekki bara sumra — allra Íslendinga. Það er ekki sjálfgefið, hvorki að öll þjónustan sé í Reykjavík né að Reykjavík sé höfuðborg Íslendinga. Það er ákvörðun. Það fer ekki bara eftir massa fólks. Hvaða skilaboð er Reykjavíkurborg að senda okkur, fólkinu úti á landi? Því að það fylgja skyldur við alla landsmenn. Fólk á landsbyggðinni hefur haft miklar áhyggjur af þessari þróun, sérstaklega eftir nýliðnar kosningar þar sem flokkar sem ýmist slá í eða úr eða hafna flugvellinum með öllu auka fylgi sitt, jafnvel flokkur sem áður kenndi sig við flugvallarvini. á bara eina setningu eftir: Svo bregðast krosstré sem önnur tré. Herra forseti. Þann 5. maí síðastliðinn sendi miðstjórn ASÍ frá sér harða gagnrýni á aðgerðaleysi stjórnvalda

og benti á að sú kjararýrnun sem almenningur verður fyrir þessa dagana vegna verðbólgu og hækkandi vöru- og húsnæðisverðs muni hafa veruleg áhrif á þær. Daginn eftir kynnti ríkisstjórnin mótvægisaðgerðir sínar sem sannarlega eru í litlum takti við ákall ASÍ. Miðstjórn ASÍ kallar m.a. eftir því að stjórnvöld axli ábyrgð og taki frumkvæði í að byggja upp sátt og stuðla að félagslegum og efnahagslegum stöðugleika. Einnig að skattkerfinu verði beitt til raunverulegrar jöfnunar í samfélaginu og að hvalrekaskattur verði lagður á þær greinar sem hagnast á óvenjulegum aðstæðum og njóta óeðlilegs arðs. Það er ósætti í samfélaginu um þann ójöfnuð sem blasir við vegna aðgerða og aðgerðaleysis stjórnvalda. Ég tek undir með hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra þegar hún bendir á að innheimta eigi hvalrekaskatt á þá sem skiluðu ofsagróða í heimsfaraldri en skoðun hennar fær ekki hljómgrunn í ríkisstjórninni. Viðskiptaráðherra landsins er þarna eins og hver annar álitsgjafi með Facebook-færslu.

Þær gerast varla táknrænni skoðanakannanirnar en sú sem fram fór í Evrópu um síðustu helgi þegar mikill meiri hluti veitti Úkraínu afgerandi stuðningsyfirlýsingu með símakosningu sinni í Eurovision. Ekki ætla ég með því að gera lítið úr hinu ágæta lagi sem var framlag landsins, en stuðningurinn í þágu þess almennt var áþreifanlegur og áhrifamikill.

staða sem kallar sem fyrr á samstöðu með vestrænum ríkjum í baráttu þeirra fyrir virðingu fyrir alþjóðalögum og sjálfsákvörðunarrétti þjóða, sem og aðgerðir sem verður að inna af hendi til að standa undir þeirri samstöðu. Herlaus þjóð getur ekki annað en sett það í samhengi hve mikið við eigum undir því varnarbandalagi sem við tökum þátt í með aðild að NATO, varnarbandalagi sem hefur þann megintilgang að tryggja frelsi og öryggi aðildarríkja sinna með áherslu á lýðræðisleg gildi í þágu friðar. Þau tímamótatíðindi berast nú að hernaðarlega sterkari þjóðir en við muni sækja um aðild að bandalaginu; Svíþjóð og Finnland. Komið hefur fram að Ísland mun fylgja Norðmönnum og Dönum til að styðja þessa norrænu vini okkar í þeirri vegferð og að ekki sé ástæða til að ætla annað en að fullur stuðningur þingsins verði um málið, sem er fagnaðarefni. Fyrir utan að styðja við þann sjálfsagða sjálfsákvörðunarrétt þessara ríkja mun aðild þeirra einnig styrkja bandalagið, ekki eingöngu hernaðarlega heldur einnig styrkja grunngildi bandalagsins um að verja gildi okkar, frelsi og mannréttindi.

við erum í vaxandi mæli að flytja fólk úr landi í aðgerðir erlendis með tilheyrandi óþægindum fyrir viðkomandi og með óþarfakostnaði fyrir íslenskt samfélag. Samkvæmt viðmiðunarmörkum landlæknis ættu 80% að komast í aðgerðir innan 30 daga frá greiningu og ég er hrædd um að þetta hljómi eins og lélegt grín í eyrum þeirra fjölmörgu sem hafa setið föst á biðlistum mánuðum og jafnvel árum saman eftir tilteknum úrræðum. Ein sérkennilegasta birtingarmyndin af þessari stöðu er svo þessi heilbrigðistúrismi þar sem fjöldi fólks er fluttur út í aðgerðir þegar biðin er orðin of löng hér heima. Þessi útflutningur á sér stað í vaxandi mæli í liðskiptaaðgerðum, í efnaskiptaaðgerðum, svokölluðum offituaðgerðum og svo aðgerðum vegna endómetríósu, þó svo að hér á landi séu sérfræðingar sem geta sinnt þessari þjónustu allri. Mótstaða ríkisstjórnarinnar er ekki til komin vegna þess að það skorti þekkingu, færni eða aðstoð sem þessir aðilar geta boðið. Mótstaða ríkisstjórnarinnar er heldur ekki til komin vegna þess að það sé ódýrara að flytja fólk í aðgerðir til útlanda. Nei, vaxandi útflutningur á fólki í aðgerðir erlendis, sem í þokkabót eru mun dýrari lausnir en þær sem eru í boði hér heima, er vegna þess að ríkisstjórnin vill ekki semja við íslenska einkaaðila og einhverra hluta vegna er sú mótstaða ekki fyrir hendi þegar verið er að fela erlendum einkaaðilum þessar aðgerðir. Herra forseti. Hvernig stendur á þessari vitleysu? Það er auðvitað svo að það þarf að líta á heilbrigðiskerfið okkar í heild þegar tekin er ákvörðun um hver sinnir hverju. En er í alvöru til of mikils ætlast að stjórnvöld ráði við það verkefni án þess að það bitni á heilsu og líðan fólks og að ég tali nú ekki um þá fráleitu sóun fjármuna sem hér er í gangi? Eigum við ekki í alvöru að fara að gera betur?

Ég hef nú í þriðja sinn lagt fram þingsályktunartillögu um að Alþingi feli heilbrigðisráðherra að leggja fram áætlun um að öllum sem glíma við fíkn hvers konar eða vímuefnavanda standi til boða viðeigandi meðferð. Markmið tillögunnar er að stytta biðlista og auka aðgengi og þjónustu við einstaklinga í fíknivanda. Virkur áfengis- og vímuefnasjúklingur sem kallar eftir hjálp þarf að fá hjálp strax því að sjúkdómurinn er það öflugur í flestum tilfellum að sá gluggi

Sjúkdómurinn leggst nefnilega misjafnlega þungt á einstaklinga. Sumir þurfa tvær, þrjár, jafnvel fjórar meðferðir til að ná bata. Því er það sorglegt að viðkomandi sjúklingar, sem eru það mikið veikir, fá ekki greiðan aðgang að

Það er ósanngjarnt, svo vægt sé til orða tekið. Umræðan um þessi mál þarf að vera opin og málefnaleg, lykillinn að framförum, að skýrum markmiðum. Opin umræða er meginverkefnið til að berjast fyrir aukinni meðferð, réttindum og lífsgæðum áfengis- og vímuefnasjúklinga og aðstandenda þeirra. Það hefur forvarnagildi fyrir börn og aðstandendur sjúklinga sem leita sér hjálpar. Þess vegna þarf að auka aðgengi að meðferðum fyrir fólk í fíkniefnavanda. Herra forseti. Í dag, 17. maí, er alþjóðadagur gegn hómó-, tví og transfóbíu. Í orðabók eru þessi hugtök skilgreind sem öfgakennd og órökrétt óbeit eða andstyggð á sam- eða tvíkynhneigðum eða trans fólki. Að mörgu leyti er staða hinsegin fólks góð á Íslandi og fer batnandi ár frá ári undir stjórn ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Það er mikið gleðiefni að Ísland hefur færst upp um fimm sæti á milli ára á regnbogakorti ILGA-Europe og áfram höldum við með aðgerðaáætlun í málefnum hinsegin fólks 2022–2025 sem forsætisráðherra lagði fram á þessu þingi og tekur á mikilvægum réttarbótum fyrir hinsegin fólk. En staðan er ekki alls staðar jafn góð og langar mig að nota þann tíma sem ég hef hér til að varpa sérstaklega ljósi á alvarlega stöðu trans fólks í heiminum. Árið 2021 voru 375 trans manneskjur myrtar í heiminum og sú tala hækkar frá fyrra ári. Samkvæmt alþjóðlegri skýrslu sem gefin er út ár hvert, með leyfi forseta, „Trans murder monitoring report“, er árið 2021 mannskæðasta og ofbeldisfyllsta ár gagnvart trans fólki frá því að mælingar hófust. En áttum okkur líka á samhengi hlutanna. 96% af þeim myrtu voru trans konur, af því að ofbeldi er líka kynjað, 58% þeirra myrtu voru þolendur vændis, fjórir af hverjum tíu voru innflytjendur. Morðin eru framin um allan heim. Ný tilfelli frá Grikklandi, Kasakstan og Malaví voru tilkynnt árið 2021, en Suður-Ameríka sker sig sérstaklega úr hvað varðar fjölda og eru 33% allra morða á trans fólki framin í Brasilíu.

Hinsegin fólk sem fellur undir hatt fleiri minnihlutahópa er útsettara (Forseti hringir.) fyrir ofbeldi en annað hinsegin fólk og því getum við aldrei gefið afslátt í neinum af þessum málaflokkum.

í bráðabirgðaákvæðinu um úrræðið að útgreiðslan eigi ekki að hafa áhrif á bætur. Sama dag lagði ég fram fyrirspurnir til félagsmálaráðherra og fjármálaráðherra, krafði þá skýringa á þessu og óskaði eftir svörum um það hvort, hvernig og hvenær komið yrði til móts við allt þetta fólk. Síðan eru liðnir rúmlega tveir mánuðir og ekkert bólar á svörum. Fréttablaðið hefur nú fjallað um málið og tekið viðtöl við fólk sem líður fyrir þessa óvönduðu lagasetningu og lagaframkvæmd, fólk sem leysti út séreignarsparnaðinn í góðri trú að hvatningu stjórnvalda en hefur svo bara lent í örgustu vandræðum. Einn viðmælandinn, Júlíus Birgir Jóhannsson, er daufblindur og heyrnarlaus. Hann tók út séreignarsparnað til að greiða fyrir búnað sem hann þurfti á að halda vegna fötlunar sinnar og í kjölfarið skertust húsnæðisbæturnar hans og greiðslur frá Tryggingastofnun, þvert á ákvæði laganna. Virðulegi forseti. Félagsmálaráðherra og fjármálaráðherra verða að upplýsa Alþingi og almenning um alla þætti þessa máls og, það sem mestu skiptir, leiðrétta þetta, bæta fólkinu upp tjónið. Íslenska ríkið á að skila þessum peningum strax.

Virðulegur forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um útlendinga, nr. 80/2016, og lögum um atvinnuréttindi útlendinga, nr. 97/2002. Ákvæði þessa frumvarps voru upphaflega lögð fram á 151. löggjafarþingi sem hluti af stærra frumvarpi um breytingu á lögum um útlendinga og lögum um atvinnuréttindi útlendinga, en það frumvarp náði ekki fram að ganga. Í samráði við félags- og vinnumarkaðsráðuneytið og utanríkisráðuneytið eru lagðar til breytingar varðandi rétt ungs fólks til dvalar og atvinnu hér á landi vegna gagnkvæmra samninga Íslands við erlend ríki. Með frumvarpinu er brugðist við gildandi samningsskuldbindingum Íslands vegna samnings sem gerður var við Bretland þegar Bretland sagði sig úr Evrópusambandinu. Þá er íslenskum stjórnvöldum gefið aukið svigrúm varðandi aldur og tímalengd dvalar þegar kemur að samningsviðræðum við önnur ríki um atvinnudvöl ungs fólks. Ákvæðin eru sett með það að markmiði að veita ungu fólki tækifæri til að koma til landsins, dvelja hér og stunda atvinnu í þeim tilgangi að kynnast lífsháttum og víkka menningarlegan sjóndeildarhring sinn. Að sama skapi gera samningar Íslands við erlend ríki ungu fólki frá Íslandi kleift að upplifa slíkt hið sama í öðrum ríkjum. Í frumvarpinu er annars vegar lagt til að aldursbil ungs fólks sem getur fengið dvalar- og atvinnuleyfi vegna gagnkvæmra gagnkvæmra samninga Íslands við erlend ríki verði lengt úr 18–26 árum í 18–31 ár . Þá er hins vegar lagt til að unnt verði að framlengja slík dvalar- og atvinnuleyfi upp í tvö ár ef samningur við erlend ríki gerir ráð Dvöl á grundvelli ákvæðisins gæti því numið allt að tveimur árum í stað eins árs líkt og er nú. Virðulegur forseti. Ég hef nú gert grein fyrir helstu efnisatriðum frumvarpsins og legg til að málinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. allsherjar- og menntamálanefndar og til 2. umr.

Frumvarpið felur ekki í sér efnislegar breytingar á réttindum eða skyldum umsækjenda um vernd, einungis breytingar á því hvaða stjórnvöld bera ábyrgð á að veita réttindin. Með frumvarpinu eru, í samvinnu við félags- og vinnumarkaðsráðherra, lagðar til tvíþættar breytingar á lögum um útlendinga með það að markmiði

Útlendingastofnun, kærunefnd útlendingamála, Þjóðskrá Íslands, barnaverndaryfirvöldum og lögreglu er nú þegar heimil slík vinnsla. Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið fer, eins og áður segir, með framkvæmd 27. gr. útlendingalaga sem kveður á um móttökumiðstöð fyrir umsækjendur um vernd, og 33. gr. laganna sem kveður á um réttindi umsækjanda um vernd hér á landi. Er breytingin nauðsynleg svo að viðkomandi ráðuneyti og stjórnvaldi verði kleift að sinna þjónustu við umsækjendur um vernd, en eðli málsins samkvæmt felur verkefnið í sér vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga, svo sem upplýsinga úr sjúkraskrám annarra heilbrigðisupplýsinga, til að hægt sé að meta þjónustuþarfir viðkomandi. Forsenda vinnslu slíkra persónuupplýsinga er skýr heimild í lögum. Í öðru lagi er lagt til að skýra verkaskiptingu milli annars vegar málavinnslu og hins vegar þjónustu við umsækjendur um alþjóðlega vernd. Útlendingastofnun hefur hingað til annast bæði vinnslu umsókna um alþjóðlega vernd og þjónustu við umsækjendur. Að því sögðu hefur skýr skipting verkefna og ábyrgðar ekki verið nauðsynleg, líkt og nú þegar þjónustan flyst til annars stjórnvalds.

forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir kynninguna á þessu litla frumvarpi. Mig langar að spyrja aðeins út í það sem var verið að ræða hér í gær varðandi skilgreininguna á umsækjendum um alþjóðlega vernd og svo hvenær viðkomandi hættir að flokkast sem umsækjandi um alþjóðlega vernd, þ.e. samkvæmt frumvarpi sem við fjölluðum um í gær, þegar búið er að taka endanlega ákvörðun. Hver fer með þjónustu við útlending sem ekki er lengur skilgreindur samkvæmt stjórnvöldum sem umsækjandi um alþjóðlega vernd? Hvort er það hæstv. dómsmálaráðherra eða hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra? Við ræddum aðeins í gær um að málefni útlendinga í neyð og þjónusta við útlendinga í neyð, sem eru dottnir úr allri þjónustu sem

atriði. Hvað verður um þennan hóp eftir að hann er hættur að vera skilgreindur sem umsækjandi um alþjóðlega vernd? Eru það sveitarfélögin sem standa straum af því eða hver er það sem raunverulega ber ábyrgð

Viðkomandi umsækjandi eða útlendingur er þá í raun á forræði dómsmálaráðuneytisins. Eftir 30 daga falla niður öll réttindi til félagslegrar þjónustu og það er innan þess tíma sem talið er, og eðlilegt er, að viðkomandi hafi farið af landi brott. Algengur tími í því er kannski í kringum vika og þá að hámarki 30 dagar og þá falla öll réttindi niður,

konur sem eru óléttar, börn og fjölskyldur þeirra, þeir sem eru sjúklingar og eiga ekki gott með að ferðast þeir sem eru hreyfihamlaðir og geta ekki fengið þá þjónustu sem þeim er nauðsynleg. Það eru því fyrirvarar í þessu. Einnig er sá fyrirvari gerður að ef eðlilegar skýringar eru á því að brottflutningur hefur tafist, til að mynda ef verið er að bíða eftir staðfestingu á pappírum frá erlendum stjórnvöldum, þá er horft til þess og þjónustan framlengd.

að einstaklingur er ekki lengur skilgreindur sem umsækjandi um vernd heldur útlendingur. Ég var að spyrja hæstv. ráðherra út í það þegar einstaklingur er eftir 30 dagana útlendingur í neyð.

Þegar einstaklingur er ekki lengur umsækjandi um vernd og eftir að 30 dagarnir eru liðnir, eru það sveitarfélögin sem bera ábyrgð á þjónustu við umræddan einstakling, þ.e. eins og lögin gera ráð fyrir, að hann flokkist þá sem útlendingur í neyð? Eru það sveitarfélögin sem bera eftir þetta ábyrgð?

Það er verið að spyrja að því hvað gerist eftir 30 dagana þegar félagslega þjónustan fellur niður, þ.e. þegar þau réttindi sem viðkomandi hafði hér sem umsækjandi um vernd eru fallinn brott, hvort það séu sveitarfélögin sem taki þá við þeirri þjónustu. Hafa ber í huga það grundvallaratriði að viðkomandi er þá í ólögmætri dvöl á Íslandi. Hann er að brjóta íslensk lög og honum ber að vísa úr landi og koma úr landi fari hann ekki sjálfviljugur. Það er auðvitað fyrst og fremst verkefni lögreglunnar að framfylgja því, framfylgja íslenskum lögum. gerum bara ráð fyrir því að svo fremi að viðkomandi sé ekki í felum hreinlega, að skorast undan réttvísinni, þá sé hann farinn úr landi að þessum 30 dögum

Í fyrsta lagi vil ég spyrja hvort félagsmálaráðuneytið komi almennt að vinnslu persónuupplýsinga og hvort það sé þá nýtt hlutverk fyrir það að vera ábyrgðaraðili slíkrar vinnslu.

Ef við skoðum síðan 27. gr. sjálfa þá stendur að ráðuneytið geti eftir atvikum falið viðeigandi stofnun, sveitarfélagi, félagasamtökum eða öðrum rekstur móttökumiðstöðvar. Þarna hnýt ég um tvennt. Annars vegar eru félagasamtök eða aðrir ekki stjórnvöld, myndi ég halda.

Það er mikilvægt að farið sé mjög varlega með þær upplýsingar sem þær stofnanir sem ég nefndi hér áðan hafa aðgang að

á báðum stjórnsýslustigum. Við þetta hefur Persónuvernd ekki gert neinar athugasemdir og ég held að þetta fyrirkomulag geti í raun blessast

Það er ekkert minnst á mat á áhrifum á persónuvernd. Það er ekkert minnst á að Persónuvernd hafi komið að gerð þessa frumvarps. Mig langar að spyrja ráðherrann sem fer með málaflokk persónuverndar hvort stofnunin hafi ekki komið að þessu frumvarpi. Alveg óháð því hvernig framkvæmdin hefur verið í fyrri tíð þá hlýtur að þurfa að skoða hvert einasta frumvarp sem snertir á viðkvæmum persónuupplýsingum. Ráðherrann segir að það sé stjórnvaldsins sem gerir samninginn um framkvæmd 27. gr. að

stjórnvald sem fer með framkvæmd miklu meira en bara það. Þá eru það félagasamtökin eða aðrir, eða geta verið það. Þetta truflar mig dálítið þegar litið er á

verður þess efnis að fái ýmsir aðilar, þar á meðal stjórnvaldið sem fer með framkvæmd 27. gr. laganna, upplýsingar sem gætu falið í sér hugsanlegt lögbrot, beri viðkomandi að upplýsa lögreglu eða hlutaðeigandi stjórnvald um málið og afhenda þau gögn sem hún gæti krafist.

við einhverja ótengdar aðgerðir — erum við að opna á að það sé einhver afhendingarskylda þar? Ég hef áhyggjur, herra forseti, bæði af því að það virðist ekki í þessu frumvarpi vera gert sérstakt mat á áhrifum á persónuvernd, og af því að stjórnvöldin sem fá þessi völd séu allt of vítt skilgreind.

og að það fylgi því þá það sem við köllum lögbrot. Ég held að það sé bara hin almenna regla heiðvirðra borgara að ef þeir verða vitni að lögbrotum eða hafa upplýsingar um lögbrot sé eðlilegt að reikna með því að þeir tilkynni það til lögreglu.

Að því leyti hefur ekki þurft að leita til Persónuverndar sérstaklega í þessu tilfelli þar sem ekki er verið að breyta neinu sem snýr að umsækjendunum sjálfum heldur einungis því stjórnvaldi sem fer með málsmeðferðina. Á fyrri stigum hefur Persónuvernd komið að þessum málum og hafa engar athugasemdir verið gerðar við það fyrirkomulag sem viðhaft er og það mun ekkert breytast við framlagningu þessa frumvarps eða löggildingu þess.

þessu frumvarpi, að verið sé að fara aðeins of geyst í þessa tilfærslu. Ef við grípum niður í greinargerðina þá stendur: „Ekki liggur fyrir, á þeim tíma er frumvarp þetta er lagt fram, hvaða stjórnvald muni sinna umræddri þjónustu af hálfu ráðuneytisins.“

sex vikur þangað til. Í svarinu kemur fram að félags- og vinnumarkaðsráðuneytið vinni nú að því að greina þau verkefni sem heyra undir ráðuneytið og falla undir málaflokka er snerta innflytjendur og flóttafólk. Svo segir, með leyfi forseta: „Úttekt á ólíkum verkefnum, samtal við hagaðila og tillögur að framtíðarfyrirkomulagi eru í vinnslu hjá ráðgjafarfyrirtæki sem sérhæfir sig m.a. á sviði stefnumótunar. Á undanförnum mánuðum hafa ráðgjafar fyrirtækisins hitt helstu hagaðila í þeim verkefnum sem falla hér undir með það að markmiði að greina styrkleika, veikleika og tækifæri innan málaflokksins. Þess er að vænta að tillögum verði skilað til ráðuneytisins á allra næstu dögum. Á grundvelli þeirra tillagna mun fara fram frekari stefnumótun innan ráðuneytisins við að ákveða hvaða stofnun eða aðili taki við þjónustuhlutverki Útlendingastofnunar við umsækjendur um alþjóðlega vernd frá 1. júlí 2022.“ Þetta hljómar ekki eins og þessi vinna sé langt komin. Reyndar hljómar þetta svolítið eins og hún sé bara á algeru frumstigi þótt við séum núna að ræða hér frumvarp um þessa yfirfærslu.

efnahagsbrotum, verið dæmt fyrir efnahagsbrot, en fær núna kaupa Íslandsbanka. Eru þetta brotamenn? Er við hæfi að tala svona um fólk? Oftast er þetta bara

að það sé mjög mikilvægt að hafa einhver skýr rannsóknarákvæði og skýr ákvæði um skyldu þeirra sem veita flóttafólki þjónustu

það sem við heyrum frá ráðherrum sem vilja þrengja rétt flóttafólks og hafa unnið að því hörðum höndum, alla vega síðustu sjö árin frá því að stríð braust út í Sýrlandi með tilheyrandi flóttamannastraumi, að herða og þrengja og gera allt sem hægt er að gera til að evrópska verndarkerfið sé eins lokað og óaðlaðandi og hægt er. Ég býst svo sem ekki við öðru af dómsmálaráðherra en það kom mér á óvart að þessi tónn kæmi allt í einu fram í frumvarpi sem á yfirborðinu snýst ekki um neitt annað en tilfærslu verkefna vegna breytinga á forsetaúrskurði. En svona er mönnum mönnum varla sjálfrátt stundum þegar þeir tala um það sem þeir bera sterkar tilfinningar til. Það sem mig langaði að tala um, herra forseti, í frekar stuttu máli er vinnsla persónuupplýsinga eins og hún birtist í þessu frumvarpi. Það er nefnilega jafn bagalegt, held ég að sé svona mildasta orðið sem ég get fundið, að dómsmálaráðherra, sem er líka ráðherra persónuverndar í landinu, hafi ekki talið ástæðu til þess að að leita til stofnunarinnar Persónuverndar með það hvort þessi breyting væri nógu góð. Það er ekki framkvæmt neitt mat á áhrifum á persónuvernd í þessu frumvarpi. Ráðherra segir að það sé vegna þess að það feli ekki í sér efnislegar breytingar á réttindum og skyldum umsækjenda um vernd heldur eingöngu breytingar á því hvaða stjórnvald fer með þau mál.

Ég vona að dómsmálaráðuneytið sem ráðuneyti persónuverndarmála hafi yfir að búa persónuverndarfulltrúa og öllum þeim gæðakerfum sem nauðsynleg eru til að geta tryggt örugga vinnslu persónuupplýsinga. Ég veit ekki með félagsmálaráðuneytið, það kemur hvergi fram. Það er eitt af því sem þyrfti að skoða.

mjög ítarlega yfir ákvæðið til að tryggja að það standist upp á punkt og prik nýju persónuverndarreglugerðina, persónuverndarlögin. Þess vegna hefði verið svo gráupplagt að nýta tækifærið nú þegar verið er að færa ábyrgðin á þessu ákvæði yfir til annars ráðuneytis, að leggjast í þá vinnu sem var gert þegar stóra frumvarpið um heildarlög um persónuvernd var hér á þingi. Það er svo sem skiljanlegt því að heildarlög ná ekki að sópa upp öllum molum á gólfinu. Þess vegna þarf að nýta allar

vegna þess að þó að þetta feli ekki í sér efnislegar breytingar þá getur verið að gamla ákvæðið hafi bara ekki verið nógu gott. Það er frekar óvarlegt að gera ráð fyrir því að gildandi ákvæði sé 100%. Þetta þykir mér ekki bara undarlegt frá þeim ráðherra sem fer með málefni persónuverndar heldur er þetta aukinheldur sá ráðherra sem samkvæmt nýja forsetaúrskurðinum ber ábyrgð á gæðum lagasetningar. leggur hér fram frumvarp þar sem ekki hefur verið framkvæmt mat á áhrifum á persónuvernd,

að skoða þetta vel og vandlega, fá Persónuvernd á fund nefndarinnar til að fara yfir þessi mál til að það sé á hreinu að stjórnvöldin sem skilgreind eru í greinum frumvarpsins séu t.d. ekki of vítt skilgreind. Að stjórnvöldin sem fá þessar heimildir, sem er þá félagsmálaráðuneytið, séu í færum til að taka við þeim. við þeim. Og framkvæma það mat á áhrifum á réttindi fólks, sem ég hefði nú reiknað með að ráðherrann hefði látið gera áður en hann kom með þetta til þingsins. En það er víst ekki alltaf hægt að ætlast til þess.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um Slysavarnaskóla sjómanna sem eru lög nr. 33/1991. Slysavarnaskóli sjómanna, sem rekinn er af Slysavarnafélaginu Landsbjörgu, hóf starfsemi sína árið 1985 til að sinna öryggisfræðslu fyrir sjómenn. Námskeið skólans eru öllum opin, en á námskrá er að finna námskeið sem henta þeim sem vinna á sjó eða við hafnir. Frá upphafi hefur verið lögð áhersla á fjölda afmarkaðra námskeiða sem sniðin eru að þörfum íslenskra sæfarenda. 57.000 manns hafa sótt námskeið skólans frá stofnárinu 1985. Skólinn gegnir þannig mikilvægu hlutverki í öryggismálum sjófarenda. Með lögum nr. 33/1991 voru ákvæði sett um starfsemi skólans en talið var brýnt að löggilda starfsemina, tryggja honum nægjanlegt fjármagn og lögbinda nám fyrir alla sjómenn. Lögunum hefur tvívegis verið breytt vegna breytinga á Stjórnarráði Íslands. Aðrar breytingar hafa hins vegar ekki verið gerðar á þeim frá gildistöku. Á þeim tíma hafa þó orðið nokkrar breytingar á rekstri skólans og er tilgangur þessa frumvarps að leggja til breytingar á lögum um Slysavarnaskóla sjómanna til að þau skapi skólanum umgjörð sem endurspeglar starfsemi hans í dag. Í fyrsta lagi er lagt til að við 1. gr. laganna bætist ákvæði sem kveði á um að Slysavarnafélagið Landsbjörg skuli halda fjárreiðum Slysavarnaskóla sjómanna aðskildum frá öðrum rekstri og starfsemi félagsins. Þá verði félaginu heimilt að reka skólann í sérstöku félagi sem verði aðskilið Landsbjörgu hvað varðar stjórnun og rekstur. Í dag er fjárreiðum skólans haldið aðskildum í reikningshaldi Slysavarnafélagsins Landsbjargar en talið er rétt að lögin geri ráð fyrir að Landsbjörg geti rekið skólann í sérstöku félagi svo unnt sé að aðskilja með skýrum hætti stjórnun skólans frá annarri og ótengdri starfsemi Slysavarnafélagsins Landsbjargar.

Lagt er til að í stað þess að kveða á um að meginhlutverk skólanefndar sé að fjalla um málefni Slysavarnaskólans og uppbyggingu, einkum varðandi tækjakaup og búnað hans, framkvæmdir og áframhaldandi uppbyggingu, verði mælt fyrir um að meginhlutverk nefndarinnar sé að vera ráðgefandi um fagleg málefni skólans og uppbyggingu. Nefndin mun áfram hafa aðkomu að faglegum málefnum Slysavarnaskólans og uppbyggingu, en með þessari breytingu er staða nefndarinnar og hlutverk skýrt. Talið er nákvæmara að kveða á um að nefndin sé ráðgefandi um málefni skólans við uppbyggingu heldur en að hún fjalli um þessa þætti. Þá verður það óbreytt að nefndin gerir tillögur til stjórnar Slysavarnaskólans um námskeiðahald, námskrá og lengd námskeiða á vegum skólans. Einnig er lagt til að Slysavarnafélagið Landsbjörg í stað skólanefndar ráði skólastjóra Slysavarnaskólans en að ráðningin verði að fenginni umsögn skólanefndar. Er talið rétt að félagið sjálft, sem ber fjárhagslegu skuldbindinguna og ábyrgðina á rekstri skólans, taki ákvörðun um ráðningu en ekki fulltrúar í skólanefnd. Verði breyting þessi að lögum mun skólanefnd áfram hafa aðkomu að ráðningunni með umsögn sinni. Í þriðja lagi er lögð til breyting á 5. gr. sem fjallar um greiðslur til skólans. Í gildandi lagaákvæði segir að kostnaður við rekstur skólans skuli greiddur úr ríkissjóði. Slysavarnafélag Íslands skuli gera fjárhagsáætlun fyrir skólann og leggja fyrir ráðuneytið til staðfestingar. Þróun undanfarinna ára hefur verið á þann veg að ráðuneyti samgöngumála hefur gert þjónustusamning við Slysavarnafélagið Landsbjörgu um rekstur Slysavarnaskóla sjómanna. Er lögð til breyting sem endurspeglar þetta fyrirkomulag. Loks eru í fjórða lagi lagðar til breytingar sem leiðrétta heiti félaga í lögunum þannig að í stað Slysavarnafélags Íslands komi Slysavarnafélagið Landsbjörg og í stað Farmanna- og fiskimannasambands Íslands komi Félag skipstjórnarmanna. Ekki er gert ráð fyrir að frumvarp þetta hafi fjárhagsleg áhrif á ríkissjóð. Virðulegi forseti. Ég hef nú gert grein fyrir helstu efnisatriðum þessa frumvarps og legg til að því verði,

reyndar í þriðja sinn. Frumvarpið var lagt fram á 150. og 151. löggjafarþingi og er nú lagt fram í þriðja sinn í nær óbreyttri mynd. Gerðar hafa verið minni háttar breytingar á fáeinum ákvæðum frumvarpsins frá síðustu framlagningu sem nánar er gerð grein fyrir í greinargerð sem fylgir frumvarpinu. Heildarendurskoðun laga um leigubifreiðar hófst á sínum tíma með skipun starfshóps, um endurskoðun á þeim reglum sem gilda um leigubifreiðaakstur á Íslandi, í október 2017. Starfshópurinn skilaði tillögum sínum í skýrslu til ráðuneytisins í mars 2018. Í skýrslunni kom fram það mat hópsins að breytingar á íslensku regluverki um leigubifreiðar væru óhjákvæmilegar, m.a. vegna þess að núgildandi lög samrýmist að öllum líkindum ekki ákvæðum EES-samningsins eins og þar stóð. Frumvarp þetta byggir að meginstefnu til á tillögum þeim sem starfshópurinn lagði til í skýrslu sinni auk þess sem umsagnir sem bárust í samráðsferli hafa verið hafðar til hliðsjónar. Þá hefur við mótun frumvarpsins verið horft til þróunar löggjafar í nágrannaríkjum okkar. Tildrög frumvarpsins má rekja til þess að í janúar 2017 hóf Eftirlitsstofnun EFTA frumkvæðisathugun á leigubifreiðamarkaðnum á Íslandi og mögulegum hindrunum að aðgengi að honum. Af samskiptum við stofnunina mátti ráða að Eftirlitsstofnunin teldi líkur á að íslensk löggjöf um leigubifreiðar fæli í sér aðgangshindranir sem samræmdust ekki alþjóðlegum skuldbindingum ríkisins. Eftirlitsstofnunin hafði þá þegar gefið út rökstutt álit um leigubifreiðalöggjöf í Noregi, en þágildandi löggjöf þar í landi svipaði um margt til þeirrar íslensku.

og stunda sjálfstæða atvinnustarfsemi og til að stofna og reka fyrirtæki með þeim skilyrðum sem gilda að landslögum um ríkisborgara þess ríkis þar sem stofnsetning fer fram. Í nóvember síðastliðnum barst íslenska ríkinu svo rökstutt álit ESA þar sem komist er að þeirri niðurstöðu að ríkið brjóti gegn skyldum sínum samkvæmt EES-samningnum en rökstutt álit er undanfari dómsmáls fyrir EFTA-dómstólnum. Því er líklegt að verði ekki gerðar breytingar á regluverki því er snýr að leigubifreiðum hér á landi muni íslenska ríkið þurfa að svara fyrir það fyrir EFTA-dómstólnum. Það frumvarp sem hér er lagt fram er afrakstur vinnu áðurnefnds starfshóps samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins og Samgöngustofu og samráðs við hagsmunaaðila og almenning. Áður en frumvarpið var lagt fram í fyrsta sinn, á 150. löggjafarþingi, fór fram víðtækt samráð við almenning og hagsmunaaðila. Í kjölfar samráðsins voru gerðar talsverðar breytingar á frumvarpinu í samræmi við ábendingar umsagnaraðila. Þegar frumvarpið var til meðferðar á 150. og 151. löggjafarþingi fór fram víðtækt samráð við hagsmunaaðila á vegum umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis. Í ráðuneytinu hefur verið farið yfir þær umsagnir og gerðar efnislegar breytingar á fáeinum ákvæðum frumvarpsins í samræmi við ábendingar sem bárust þingnefndinni. Markmiðið með frumvarpinu, sem ég mæli hér fyrir, er fyrst og fremst að tryggja gott aðgengi að hagkvæmri, skilvirkri og öruggri leigubifreiðaþjónustu fyrir almenning á Íslandi. Þá er frumvarpinu ætlað að færa lög og reglur um leigubifreiðar til nútímalegra horfs þar sem öruggar og tryggar samgöngur eru hafðar að leiðarljósi auk þess að tryggja að íslenska ríkið uppfylli þjóðréttarlegar skuldbindingar sínar. Verði frumvarpið að lögum mun það auka atvinnutækifæri fjölbreyttra hópa. Afnám reglna um lágmarksnýtingu leyfis er þannig til þess fallið að veita kynjunum jafnara aðgengi í stéttina. Í dag eru karlar mun fjölmennari en konur í stéttinni en almennt eru konur taldar líklegri til að starfa í hlutastörfum en karlar. Þá er afnám reglna sem kveða á um að umsækjandi um leyfi hafi starfað fyrir leyfishafa í ákveðinn dagafjölda til að eiga möguleika á að fá útgefið leyfi til þess til þess fallið að veita þeim sem hafa engin persónuleg tengsl við stéttina jafnari tækifæri á við aðra til að fá útgefið starfsleyfi. Neytendur hafa kallað eftir því að opnað verði á þjónustu farveitna hér á landi til viðbótar við þjónustu hefðbundinna leigubifreiða. Frumvarp þetta gerir þó engan greinarmun á farveitum og hefðbundnum leigubifreiðastöðvum. Því munu farveitur þurfa að uppfylla sömu skilyrði og hefðbundnar leigubifreiðastöðvar til að fá útgefið leyfi. Þannig er gætt að sjónarmiðum um jöfn samkeppnisskilyrði og gert er ráð fyrir því að kjósi bílstjórar að starfa fyrir farveitur sem nýta snjalltækni við milligöngu um þjónustuna þurfi þeir að uppfylla öll sömu skilyrði og þeir sem hyggjast starfa sem leigubifreiðastjórar í hefðbundnari skilningi. Ég mun nú gera nánari grein fyrir helstu nýmælum og breytingum sem felast í frumvarpi þessu. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að þrjár tegundir leyfa verði í umferð. Fyrst ber að nefna atvinnuleyfi sem veitir mönnum rétt til að starfa sem leigubifreiðarstjórar. Þá er í frumvarpinu gert ráð fyrir rekstrarleyfi sem veitir mönnum rétt til að reka eina leigubifreið auk þess að starfa sem leigubifreiðarstjórar. Loks ber að nefna starfsleyfi fyrir leigubifreiðastöðvar. Atvinnuleyfi, samkvæmt frumvarpinu, veitir mönnum rétt til að starfa við leigubifreiðaakstur án þess að reka eigin leigubifreið. Leyfið er ekki háð skilyrðum um lágmarksnýtingu og veitir því rétt til að starfa við leigubifreiðaakstur, hvort heldur sem er að aðalstarfi, hlutastarfi eða í afleysingum. Rekstrarleyfi, samkvæmt frumvarpinu, veitir mönnum rétt til að starfa sem leigubifreiðarstjórar og til að reka eigin leigubifreið. Þannig þurfi rekstrarleyfishafar ekki að hafa atvinnuleyfi að auki. Rekstrarleyfi er ekki frekar en atvinnuleyfi háð skilyrðum um lágmarksnýtingu. Gerðar eru talsverðar breytingar á ákvæðum um leigubifreiðastöðvar og starfsleyfi þeirra. Þannig er í frumvarpinu ekki sérstaklega gert ráð fyrir því að leigubifreiðarstjórum sé skylt að hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð en samkvæmt gildandi lögum er slík skylda til staðar á takmörkunarsvæðunum. Engu að síður eru settar í lög reglur um starfsleyfi stöðva og áfram verður því heimilt að hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð. Einhverjir leigubifreiðastjórar hafa kallað eftir því að stöðvaskylda sem taki til allra leigubifreiðastjóra verði fest í lög og vil ég nota þetta tækifæri og hvetja hv. umhverfis- og samgöngunefnd til að skoða mögulegar útfærslur á slíkri skyldu. Gert er ráð fyrir því að fjöldatakmarkanir á útgefnum leyfum til að stunda leigubifreiðaakstur verði afnumdar og munu takmörkunarsvæði því heyra sögunni til. Heimildir Samgöngustofu til eftirlits með starfseminni eru skýrðar og auknar frá því sem verið hefur samkvæmt gildandi lögum. Þannig er gert ráð fyrir því að Samgöngustofu verði heimilt að krefjast þeirra upplýsinga úr hendi leyfishafa og annarra sem kunna að miðla leigubifreiðaþjónustu sem nauðsynlegar eru til eftirlits. Heimildir stofnunarinnar til að svipta leyfishafa leyfi eru einnig gerðar skýrari og áhrifaríkari en verið hefur. Gerðar eru breytingar á þeim skilyrðum sem umsækjendur þurfa að uppfylla til að geta fengið útgefið leyfi til að stunda leigubifreiðaakstur, m.a. eru ákvæði um brotaferil umsækjanda gerð skýrari. Áfram verða því gerðar ríkar kröfur til þeirra sem hyggjast sinna þessu mikilvæga starfi og að sumu leyti verða gerðar meiri kröfur til þeirra en samkvæmt gildandi lögum. gildandi lögum. Ég hef nú farið yfir helstu nýmæli frumvarpsins. Ekki gefst tími til að greina frá öllum þeim breytingum sem felast í frumvarpinu en ítarlega er gerð grein fyrir þeim í almennri greinargerð sem fylgir því. Það er mikilvægt að vel takist til við endurskoðun laga og regluverks um leigubifreiðar. Um er að ræða lagabálk sem snýr að veitingu þjónustu sem gegnir mikilvægu hlutverki í samgöngukerfi landsins. Með samþykkt frumvarpsins mun íslensk löggjöf um leigubifreiðar að mínu mati uppfylla þjóðréttarlegar skuldbindingar ríkisins ásamt því að stuðla að auknu öryggi jafnt farþega sem leigubifreiðastjóra. Þá stuðlar frumvarpið að heilbrigðri samkeppni og nýsköpun í greininni og gerir skilyrði betri til að framboð þjónustu svari eftirspurn.

Það er óhætt að segja að það er kominn tími til að í íslensku samfélagi sé rýmra frelsi varðandi leigubílamál almennt

Þrátt fyrir að það sé heilt yfir gott fyrir samfélagið og neytendur, að mínu viti, þá held ég að við þurfum að passa okkur á því að í frumvarpinu felist ekki

ef þær eru bara í þess konar þjónustu. Þá getur einmitt nýsköpun og ný tækni tekist á við það. Við þekkjum það í dag að ferðir sem geta fallið undir slíkt eru ferðir sem t.d. teljast til ferða með eðalvögnum eða skoðunarferðir.

farþeganna og á fagmennsku og þekkingu bílstjóranna. Þess vegna hefur frumvarpið gengið býsna langt í því að gera kröfur til bílstjóranna

Varðandi stöðvaskylduna þá gæti það verið einhver lausn sem myndi hugsanlega valda meiri friði við þessa breytingu. Danir hafa útfært hana þannig að hver og einn getur meira að segja kallað sig stöð þó að hann reki bara einn bíl.

og það þarf að ræða þetta sem slíkt. Það er alltaf rúm fyrir umbætur í slíku kerfi, það er breytingum undirorpið. Það á ekki síst við núna þegar við heyrum raddir fjölda fólks sem er í vandræðum með að nýta þjónustu leigubíla, sérstaklega seint á kvöldin og um helgar. Það er enginn vafi á því að víðtækar hömlur í núgildandi lögum hafa mikið um það ástand að segja. Auðvitað er það öryggisatriði að við höfum greitt aðgengi að leigubílum þegar fólk er á leið er á leið úr miðbæ Reykjavíkur seint um nætur og auðvitað á það við um aðra staði líka. Til þess að leigubílstjórar geti sinnt hlutverki sínu á þessum almenningssamgangnamarkaði, á hluta þessa kerfis okkar, þarf þjónustan einfaldlega að vera aðgengileg. þarf að vera til staðar þegar fólk kallar eftir henni og hún þarf að vera á viðráðanlegu verði. Ég tilheyri þeim hópi fólks sem trúir því að heilbrigð samkeppni sé lykillinn að því að ná þessum markmiðum án þess þó að klikki á því að standa undir þeirri ábyrgð sem fylgir því að sinna slíkum rekstri. Að sama skapi er auðvitað þessi lögbundna fákeppni til þess fallin að hækka verð til neytenda.

nýtt leigubíla og strætisvagna og aðrar almenningssamgöngur til að sinna sínum erindagjörðum með minni tilkostnaði og minna álagi á kerfið okkar, m.a. með meira plássi fyrir bílana,

Í frumvarpinu, eins og kom fram í máli ráðherra og í andsvörum við hann, er enn gert ráð fyrir að aðili geti ekki átt fleiri en einn bíl til leigubílaaksturs, hann verði að vera einstaklingur.

Síðan er það hin réttarbótin sem er í þessu frumvarpi en hún felst í því að reglur um gjaldmæla eru loksins endurhugsaðar. Verði þetta frumvarp

markaði, fréttir um eitthvað sem hefur misfarist einhvers staðar, í einhverjum borgum eða á einhverjum stöðum, hjá einhverjum fyrirtækjum. En stóra myndin er sú að þetta er stórt hagsmunamál fyrir neytendur.

og þá er ekkert að óttast, það er einfaldlega þannig. Við munum sjá það, trúi ég. trúi ég. Þjónustan sem þessi fyrirtæki veita byggir á grundvelli samningsfrelsis og kostum deilihagkerfisins og aftur komum við að því að þessar samgönguumbætur sem við erum að vinna hér að, ekki síst í borginni, munu ekki ná að raungerast nema við tökum framþróun á leigubílamarkaði með í reikninginn.

og það krefst þess m.a. að ekki sé verið að takmarka rétt þeirra til að skapa sér hærri tekjur með auknu sjálfstæði í starfi og frelsi til að velja hvort þeir starfi fyrir stöð eða hvernig þeir verðleggja þjónustu sína.

Mér finnst spennandi að sjá hvernig frumvarpið verður unnið áfram í hv. umhverfis- og samgöngunefnd. Það er auðvitað svo að við stöndum hér um miðjan maí og höfum ekki langan tíma til stefnu til að klára þetta fyrir vorið. En ég tel mjög mikilvægt að það náist vegna þeirra umbóta sem hér eru og líka vegna þess að það er ekki gott að láta svona mál hanga jafn lengi og þetta hefur gert.

Ég held að ég láti þessu lokið. Ég hlakka til að fylgjast með vinnunni og óska þess einlæglega að þetta mál verði að lögum fyrir sumarið.

bílarnir hjá Uber eru oft aðeins betri, aðeins skemmtilegri. Í London er það þannig að til þess að fá leigubílaréttindi þurfa menn að keyra í sex mánuði á götum borgarinnar og læra nánast allar götur utan að og þær skipta þúsundum,

þetta kerfi endurreisist og verði kannski ekki bara eitt kerfi heldur verði meiri flóra. Við lestur frumvarpsins vöknuðu samt nokkrar spurningar hjá mér en

leigubílstjórastöðvar hafi verið að skrá þetta af öryggisástæðum og líka af viðskiptalegum ástæðum, það sé þægilegt fyrir

Það mætti kannski horfa til þess hver raunin er þar, svo kannski líka, fyrst

Ég vil bara ítreka að ég hélt ræðu um þetta sama mál. Þá sagði ég: Ég veit eiginlega ekki hvort ég á að vera pirruð eða þakklát fyrir að við séum að ræða þetta mál núna í þriðja skiptið, — sem er þá núna í fjórða skiptið — pirruð yfir því að við séum ekki löngu búin að afgreiða það. En einnig velti ég fyrir mér: Þurfum við sérstök lög um leigubílaakstur? Er það eitthvað sem er algerlega nauðsynlegt eða voru þessi lög kannski sett á sínum tíma þegar við vorum í allt öðru umhverfi? Í ræðu minni var ég að fjalla um það að við værum með lög um farþega- og farmflutninga og ég

að atvinnufrelsi einstaklinga sé virt. Ég held að við getum vel gert það þrátt fyrir að vera með ákveðnar reglur sem lúta að öryggi.

Frú forseti. Hér er á ferðinni gagnmerkt frumvarp sem á rætur sínar í ábendingum frá ESA um að við þurfum að afnema aðgangshindranir í atvinnugreininni sem snýst um leigubílaakstur og uppfylla þannig skyldur okkar samkvæmt EES-rétti. Ég er í prinsippinu algjörlega fylgjandi því að afnema þessar aðgangshindranir. Atvinnuleyfi eru takmörkuð auðlind ef þannig má að orði komast. Þessi atvinnuleyfi eru það sannarlega og okkur ber, í þessari atvinnugrein eins og öðrum, að stuðla að því að sem flestir hafi aðgang að því að stunda þá atvinnu sem þar er stunduð og í þessu tilviki er það

verið óstand, ef svo má segja, á höfuðborgarsvæðinu á framboði leigubíla á undanförnum misserum. heimsfaraldrinum dró eðlilega úr þeirri þjónustu og menn skiluðu inn atvinnuleyfunum sínum og reyndu að finna sér annað að gera enda voru sóttvarnaráðstafanir með þeim hætti. Nú horfum við fram á batnandi tíð með blóm í haga, fjölgun erlendra ferðamanna og vonandi fleiri borgara sem kjósa sér lífstíl án einkabílsins og nota þar af leiðandi almenningssamgöngur, hvort sem það eru almenningsstrætisvagnar

þessarar atvinnustarfsemi, að ég tel það mjög varhugavert og það gengur gegn öllum markmiðum okkar um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. En við eigum auðvitað að rafvæða leigubílaflotann eins og hv. þm. Jóhann Páll Jóhannsson hefur reyndar lagt til í sérstakri tillögu hér

á höfuðborgarsvæðinu annars vegar og í þéttbýliskjörnum úti um landið hins vegar. Þá tek ég dreifbýlið eiginlega út fyrir sviga af því að við vitum að það mun tæpast standa undir sér að reka leigubílaakstur í dreifbýli á Íslandi. Og hvers vegna geri ég það? Ég geri það vegna þess að í nágrannalöndum okkar, og dæmi sem mig langaði að nefna er Noregur, eru undanþágur frá þessu algjöra afnámi. Þær varða það að sérstaklega í smærri sveitarfélögum — ef ég man rétt miða Norðmennirnir við 20.000 manns og einhvern tiltekinn þéttleika í byggð — má vera með fjöldatakmörkun. Og hvers vegna skyldi það vera? Það er til þess að halda úti nægilegri þjónustu. Við vitum að hingað til hafa atvinnuleyfin verið þannig að leigubifreiðastjórar þurfa að halda úti þjónustu í tiltekinn dagafjölda

að annars muni menn velja að sinna starfi sínu þegar mest er að gera — við vitum svo sem nokkurn veginn hvenær það er hér á höfuðborgarsvæðinu — og kannski draga úr úthaldinu á öðrum tímum sem eru utan háannatíma. Það eru kannski tímarnir sem aðrir þjóðfélagshópar en þeir sem nýta

allt aðrar á höfuðborgarsvæðinu en úti um landið og í landsbyggðunum, og við þurfum einfaldlega að taka tillit til þess í þessum breytingum. Við ættum að íhuga það alvarlega að skoða ábendingar frá atvinnubílstjórum um það hvernig við tryggjum þessa nauðsynlegu þjónustu um allt land. Það hlýtur að vera markmiðið og við hljótum líka að þurfa að hafa það í huga að á þessari stundu, þó svo að við getum skoðað áhrif og afleiðingar þessa fyrirkomulags í nágrannalöndum okkar, vitum við ekki nákvæmlega hverjar afleiðingarnar verða fyrir jafnvægið á milli framboðs og eftirspurnar hér á landi. Og þetta er eitthvað sem er í raun neytendavernd, snýst um almannahagsmuni, snýst um að allir þjóðfélagshópar geti nýtt sér þessa þjónustu, geti nýtt sér þjónustu atvinnubílstjóra, leigubílstjóra, og að við tryggjum að ekki verði einhver svarthol í þessu fyrirkomulagi þannig að t.d. í ákveðnum landshlutum verði beinlínis ekki hægt að nýta þessa þjónustu eða að hún sé ekki fyrir hendi. Erindi mitt hér upp í dag var að að brýna fyrir hv. umhverfis- og samgöngunefnd að skoða þetta atriði mjög vel. Að öðru leyti hygg ég að margt í frumvarpinu sé til mikilla bóta og horfi til frjálsræðis

til þess að neytendur geti fengið betri þjónustu og fólk með nýjar lausnir og nýja tækni geti boðið fjölbreyttari þjónustu og farið í verðmætasköpun og skapað hér atvinnu.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til breytinga á sveitarstjórnarlögum sem hafa það meginmarkmið að skýra og einfalda þær reglur sem gilda um íbúakosningar á vegum sveitarfélaga og að auðvelda sveitarfélögum að halda slíkar kosningar með skilvirkum hætti.

Í stuttu máli má segja að með þingsályktuninni sé stefnt að tveimur markmiðum. Lýtur fyrra markmiðið að sjálfbærni sveitarfélaga og lýðræðislegri starfsemi þeirra og er svohljóðandi:

11 aðgerðir þar sem fyrrgreind markmið voru höfð að leiðarljósi. Efni frumvarpsins tengist sérstaklega aðgerðum níu og tíu í aðgerðaáætluninni. Aðgerð níu snýr að lýðræðislegum vettvangi sveitarfélaga og hefur það að markmiði að bæta aðkomu almennings að ákvarðanatöku og stefnumótun á sveitarstjórnarstiginu. Aðgerð tíu snýr að rafrænni stjórnsýslu sveitarfélaga og hefur það að markmiði að bæta aðgengi almennings að þjónustu og stjórnsýslu sveitarfélaga, bæta samskipti og tryggja gott flæði upplýsinga. Frumvarp þetta er því einn þáttur í því að uppfylla fyrrnefnd verkefnismarkmið þar sem tilgangur frumvarpsins er að festa betur í sessi þann valmöguleika fyrir sveitarfélög að eiga samráð við íbúa um stjórn sveitarfélagsins í gegnum íbúakosningu sem byggist á traustum grunni. Segja má að frumvarpið snúi að þremur þáttum: Í fyrsta lagi að skýra og einfalda þær reglur sem gilda um íbúakosningar á vegum sveitarfélaga og auðvelda sveitarfélögum að halda slíkar kosningar með skilvirkum hætti. Lagaákvæði um atkvæðagreiðslur íbúa um einstök málefni var fyrst að finna í sveitarstjórnarlögum, nr. 138/2011. Í X. kafla umræddra laga var að finna mikilvæg nýmæli um samráð sveitarstjórna við íbúa sveitarfélaganna. Að baki kaflanum bjó það sjónarmið að mikilvægt væri að við stjórn sveitarfélaga væri leitað eftir víðtækari samstöðu meðal íbúa um einstakar ákvarðanir. Markmið og tilgangur gildandi 107. gr. sveitarstjórnarlaga, sem fjallar um atkvæðagreiðslur um einstök málefni sveitarfélaga, var að setja leiðbeinandi reglur um slíkar atkvæðagreiðslur vonir til þess að sveitarfélög myndu nýta sér þessa aðferð til að eiga samráð við íbúa sína í auknum mæli. Í ákvæðinu voru tilteknar nokkrar sérreglur sem gilda um slíka íbúakosningu en síðan sagði að um atkvæðagreiðsluna ættu að gilda meginreglur laga um kosningar til sveitarstjórna, nú kosningalaga, eftir því sem við ætti. Í framkvæmd hefur ákvæðið ekki náð að uppfylla þau markmið sem því var ætlað að ná af tveimur ástæðum. Annars vegar hefur komið í ljós að ákvæðið er ekki nægilega skýrt um hvaða tilteknu meginreglur kosningalaga skuli eiga við um íbúakosningar sveitarfélaga og með hvaða hætti. Þannig hafa vaknað spurningar um hvort hægt sé að víkja frá tilteknum kröfum kosningalaga, t.d. um fjölda kjörstaða, opnunartíma, fyrirkomulag, atkvæðagreiðslu utan kjörfundar o.fl. Þá hefur enn meiri vafi skapast um þessi atriði eftir gildistöku nýrra kosningalaga um síðustu áramót. Hins vegar hefur komið í ljós að kröfur kosningalaga til framkvæmdar íbúakosninga hafa reynst óþarflega íþyngjandi og kostnaðarsamar, sérstaklega þegar horft er til þess að slíkar atkvæðagreiðslur eru almennt ekki bindandi. Sambærileg sjónarmið eiga einnig við um aðrar tegundir af íbúakosningum sem mælt er fyrir um í sveitarstjórnarlögum. Það eru kosningar fulltrúa í nefndir sem fara með afmörkuð málefni fyrir hluta sveitarfélags, svokallaðar hverfisnefndir eða heimastjórnir, sem fara fram á grundvelli 38. gr. sveitarstjórnarlaga, og sameiningarkosningar sveitarfélaga sem fara fram á grundvelli 119. gr. laganna. Brýnt er því að skýra reglur um íbúakosningar sem fara fram á vegum sveitarfélaga og jafnframt að gera framkvæmd þeirra einfaldari. Sú leið sem farin er í frumvarpi þessu til að ná framangreindum markmiðum er að leggja til að íbúakosningar sveitarfélaga fari ekki með beinum hætti eftir kosningalögum heldur eftir reglum sem þau setja sér sjálf. Verður það því í höndum sveitarfélaga að ákveða framkvæmd og fyrirkomulag íbúakosninga sem fara fram á vegum þeirra. Til að tryggja að gætt sé að grundvallaratriðum lýðræðislegra kosninga og framkvæmd íbúakosninga og að niðurstöður þeirra njóti trausts meðal íbúa sveitarfélaganna er jafnframt lagt til að ráðuneytið setji reglugerð þar sem mælt verði fyrir um þau atriði sem fram þurfa að koma í reglum sveitarfélaga um íbúakosningar. Í frumvarpinu er jafnframt lögð til sú áhugaverða breyting að sveitarfélögum verði heimilt að lækka kosningaaldur í 16 ár í tilteknum íbúakosningum. Kallað hefur verið eftir slíkri breytingu varðandi íbúakosningar enda geta slíkar kosningar varðað hagsmuni ungmenna með beinum hætti. Þá byggir breytingin m.a. á þeim sjónarmiðum að lækkun kosningaaldurs geti gefið ungmennum tækifæri til að taka virkan þátt í stjórnmálum í nærumhverfi sínu og þannig stuðlað að virkari þátttöku ungmenna síðar meir í stjórnmálum. Í öðru lagi er lagt til í frumvarpinu að heimildir sveitarfélaga til að halda íbúakosningar með rafrænum hætti verði víkkaðar og ákvæði þess efnis verði lögfest án gildistíma. Upplýsingatæknin hefur leitt af sér ótal nýja möguleika til að efla og auka lýðræði. Með lögum nr. 28/2013 var bráðabirgðaákvæði bætt við sveitarstjórnarlög sem heimilar sveitarfélögum að halda íbúakosningar, sem fara fram á grundvelli 107. gr. sveitarstjórnarlaga, með rafrænum hætti. Um var að ræða tilraunaverkefni til fimm ára og var heimildin framlengd með lögum nr. 73/2018 til ársins 2023. Þrátt fyrir að fáar rafrænar íbúakosningar hafi farið fram á grundvelli heimildarinnar til þessa standa vonir til þess að með betri og aðgengilegri tæknilausnum muni sveitarfélögin nýta sér þennan valkost í mun ríkara mæli til að eiga samráð við íbúa sína. Í frumvarpinu er lagt til að sveitarfélögum verði heimilt að halda íbúakosningar, hvort sem um er að ræða sameiningarkosningar, heimastjórnar- eða hverfisnefndarkosningar eða kosningar um einstök málefni, með rafrænum hætti. Jafnframt er lagt til að ráðherra setji reglugerð um undirbúning, framkvæmd og fyrirkomulag rafrænna kosninga og gerð rafrænnar kjörskrár. Frumvarpsákvæðið er sambærilegt orðalagi í bráðabirgðaákvæði sveitarstjórnarlaga sem fjallar um rafrænar kosningar og hefur verið í gildi síðan 2013. Í þriðja lagi eru lagðar til smávægilegar breytingar á sameiningarferli sveitarfélaga. Ráðuneytinu hafa borist ábendingar um að lagfæra mætti tiltekin atriði laganna sem varða framkvæmd sameiningar sveitarfélaga, svo sem kröfur um kynningarfrest og fjölda umræðna í sveitarstjórn.

er tilefni til að greina frá öllum þeim breytingum sem felast í frumvarpinu en ítarlega er gerð grein fyrir þeim í almennri greinargerð sem því fylgir. Ég vil árétta að frumvarp þetta snýr m.a. að því að eyða allri óvissu um framkvæmd íbúakosninga sveitarfélaga og er því mikilvægt að það verði samþykkt sem fyrst,

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á húsaleigulögum. Frumvarpið hefur það að markmiði að koma á skráningarskyldu leigusamninga í opinberan gagnagrunn og koma þannig til framkvæmda tillögu 13 í skýrslu átakshóps stjórnvalda um húsnæðismál frá árinu 2019. Með skráningarskyldunni munu stjórnvöld jafnt sem almenningur öðlast betri upplýsingar um leigumarkaðinn hér á landi, ekki síst um markaðsleigu og þróun leiguverðs, lengd leigusamninga og tegundir, þ.e. hvort samningar eru tímabundnir eða ótímabundnir. Frumvarpið er einnig liður í að bæta brunavarnir í leiguhúsnæði og draga lærdóm af þeim skelfilega eldsvoða sem varð við Bræðraborgarstíg 1 þann 25. júní 2020 og kostaði þrjá einstaklinga lífið. Frumvarpinu er þannig ætlað að koma til framkvæmda tillögum 4 og 5 í skýrslu samráðsvettvangs um brunavarnir í íbúðarhúsnæði frá því í mars í fyrra með því að tryggja að leigusali geri grein fyrir brunavörnum í leigusamningum við upphaf leigusambands samkvæmt niðurstöðu ástandsskoðunar. Virðulegi forseti. Ég mun nú gera stuttlega grein fyrir helstu efnisatriðum frumvarpsins. Sem fyrr greinir er lagt til að komið verði á skráningarskyldu vegna leigusamninga í opinberan gagnagrunn, svokallaðan húsnæðisgrunn sem komið hefur verið á laggirnar hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, HMS. Einnig er gert ráð fyrir að skylt verði að skrá þar breytingar á leigufjárhæð á samningstíma til að tryggja sem réttastar upplýsingar um þróun leiguverðs hverju sinni sem og til að afskrá samning að leigutíma loknum. Í þessu sambandi er gert ráð fyrir að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun birti upplýsingar úr leigusamningunum, m.a. um markaðsleigu og þróun leiguverðs almennt sem og lengd leigusamninga og skiptingu í tímabundna og ótímabundna samninga. Slíkar upplýsingar munu nýtast stjórnvöldum við stefnumótun og ákvarðanatöku í málaflokknum og þannig undirbyggja þær lagabreytingar sem áformaðar eru samkvæmt ríkisstjórnarsáttmálanum á kjörtímabilinu til að bæta réttarstöðu leigjenda. Einnig munu þær nýtast hinu opinbera sem og almenningi í tengslum við skattlagningu leigutekna. Þá mun skráningarskyldan ekki síst nýtast almenningi með beinum hætti með því að gera leigumarkaðinn gagnsærri en nú er. Með skráningu leigusamninga í opinberan gagnagrunn verður hægt að nálgast upplýsingar um markaðsleigu húsnæðis, eftir staðsetningu, tegund og fleiri þáttum, byggðar á raungögnum úr leigusamningum.

Samkvæmt gildandi rétti er markaðsleiga sambærilegs húsnæðis það meginviðmið sem líta ber til við mat á því hvort leigufjárhæð sé sanngjörn og eðlileg en skort hefur á að aðilar leigusamnings geti nálgast áreiðanlegar upplýsingar um markaðsleigu hverju sinni. Ekki er þó gert ráð fyrir að um einhvers konar opinbert leiguviðmið verði að ræða, enda ber, samkvæmt húsaleigulögum, einnig að líta til annarra þátta en markaðsleigu við ákvörðun leigufjárhæðar, einkum til almenns húsnæðiskostnaðar, þar á meðal vaxtakostnaðar, skatta og gjalda, staðsetningar, gerðar og ástands húsnæðis og fleiri slíkra þátta. Þær upplýsingar sem við höfum á að byggja í dag, um þróun leiguverðs, meðallengd leigutíma og fjölda tímabundinna og ótímabundinna leigusamninga, eru ófullkomnar að því leyti að þær byggja á upplýsingum úr þinglýstum leigusamningum. Ekki er skylda hér á landi til að þinglýsa slíkum samningum og því endurspegla upplýsingar úr þinglýstum leigusamningum engan veginn alla þá samninga sem í gildi eru hverju sinni. Auk þess nær kerfið ekki utan um hvernig leigufjárhæð hvers samnings kemur til með að breytast á leigutímanum. Upplýsingar um leigufjárhæð endurspegla þannig eingöngu upphaflega fjárhæð við gerð leigusamnings en taka ekki mið af umsömdum breytingum á samningstíma, svo sem þegar leigufjárhæð er verðtryggð með vísitölu neysluverðs líkt og algengt er. Er því afar brýnt að búið verði svo um hnúta að stjórnvöld hafi aðgang að betri upplýsingum um leigumarkaðinn til að byggja ákvarðanir sínar á, ekki síst um þessar mundir þegar mikið ákall er um aðgerðir stjórnvalda til að bæta húsnæðismarkaðinn. Hvað leigumarkaðinn varðar hefur lengi verið bent á að leigjendur búi við skert húsnæðisöryggi og séu sá hópur sem standi höllustum fæti á húsnæðismarkaði. Því er nauðsynlegt að stjórnvöld geti nálgast áreiðanlegar upplýsingar byggðar á raungögnum um þróun leiguverðs og lengd leigusamninga til að unnt sé að stíga markviss skref til að bæta húsnæðisöryggi og réttarstöðu þessa hóps á komandi misserum. Hvað skráningarskylduna varðar er lagt til að hún hvíli á leigusala og hann hafi 30 daga til að skrá leigusamning sem og breytingar á húsaleigu á samningstíma sem ekki leiða af upphaflegum ákvæðum samningsins. Sömu tímamörk gilda einnig um skyldu hans til afskráningar samnings að leigutíma loknum. Í þessu sambandi er gert ráð fyrir að sambærileg sektarheimild verði fyrir hendi og nú gildir um brot gegn skráningarskyldu vegna heimagistingar samkvæmt lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald sem reynst hefur áhrifarík til að stuðla að bættri skráningu á því réttarsviði. Þannig geti stjórnvaldssektir vegna brota á skráningarskyldu numið frá 10.000 kr. til 1 millj. kr. fyrir hvert brot eftir eðli þess og alvarleika hverju sinni. Jafnframt er lögð til sú þýðingarmikla breyting á húsaleigulögum að skráning á hækkun leigufjárhæðar í gagnagrunninn verði forsenda þess að hækkunin taki gildi gagnvart leigjanda. Einnig er gert ráð fyrir að núverandi skattaívilnun vegna tekna af útleigu íbúðarhúsnæðis utan atvinnurekstrar verði framvegis bundin því skilyrði að leigusamningur hafi verið skráður í húsnæðisgrunn og er það jafnframt í samræmi við fyrrnefnda tillögu 13 í skýrslu átakshóps stjórnvalda um húsnæðismál. Sömuleiðis er lagt til að skráning samnings í gagnagrunninn verði skilyrði réttar leigjanda til húsnæðisbóta í stað núgildandi skilyrðis um að samningum hafi verið þinglýst. Virðulegi forseti. Hvað varðar umbætur til að stuðla að betri brunavörnum í leiguhúsnæði í samræmi við tillögur samráðsvettvangs um brunavarnir í íbúðarhúsnæði er gert ráð fyrir að úttekt á ástandi hins leigða skuli fara fram við gerð leigusamnings og niðurstaða hennar skráð í sérstakan úttektarkafla samningsins. Þar er m.a. gert ráð fyrir að sérstaklega verði gerð grein fyrir brunavörnum en skv. 14. gr. húsaleigulaga skal leiguhúsnæði við afhendingu fullnægja kröfum laga og reglugerðar um brunavarnir. Ljóst er að sú er því miður ekki alltaf raunin og mikilvægt að vekja báða aðila til vitundar um hvað felist í slíkum áskilnaði og hvernig þeir geti tryggt að svo sé. Þannig er m.a. gert ráð fyrir að við úttekt húsnæðis og gerð leigusamnings verði gerð grein fyrir því hvort slökkvitæki sé í íbúðinni, hvort húsnæðið hafi verið yfirfarið af þar til bærum aðila fyrir gerð leigusamnings, hvort reykskynjarar séu í öllum helstu rýmum, þar með töldum öllum svefnherbergjum, og þeir hafi verið prófaðir við úttektina, hvort eldvarnarteppi sé fyrir hendi í eldhúsi og hvort flóttaleiðir í húsnæðinu séu fullnægjandi, þ.e einfaldar, auðrataðar, greiðfærar og merktar í samræmi við gildandi kröfur. Með þessu er stuðlað að bættri vitund bæði leigusala og leigjanda um ástand brunavarna og nauðsynlegt viðhald þeirra. Rétt er að taka fram að úttekt á leiguhúsnæði þarf ekki að hafa kostnað í för með sér, enda er gert ráð fyrir að samningsaðilar geti sjálfir framkvæmt hana með stöðluðu úttektareyðublaði stjórnvalda. Horft er til þess að unnt verði að fylla út rafrænan leigusamning á stöðluðu samningsformi inni á vefsvæði Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, undirrita hann með rafrænum skilríkjum og ganga í kjölfarið frá skráningu samningsins og jafnvel umsókn um húsnæðisbætur til leigjenda hjá stofnuninni. Jafnframt verði unnt að vista myndir á vefnum af ástandi húsnæðisins við framkvæmd úttektarinnar. Þannig má draga úr líkum á að upp komi ágreiningur síðar meir á milli aðila leigusamningsins um tjón á húsnæðinu og rétt til tryggingarfjár. Virðulegi forseti. Samkvæmt mati á kostnaðaráhrifum frumvarpsins er talið að skráning leigusamninga og birting upplýsinga úr húsnæðisgrunni um leigusamninga, m.a. um markaðsleigu, muni hafa óverulegan kostnað í för með sér, enda var þegar gert ráð fyrir stofnun og rekstri húsnæðisgrunns við setningu laga nr. 137/2019, um Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Kostnaður við grunninn er því hluti af rekstraráætlun stofnunarinnar nú þegar, þar með talin fjármögnun. Þess má að lokum geta að samkvæmt mati á jafnréttisáhrifum frumvarpsins er það talið líklegt til að hafa enn jákvæðari áhrif á konur en karla, ekki síst einstæðar mæður, að því leyti sem betri upplýsingar um leigumarkaðinn, þar á meðal um leigufjárhæð, eru til þess fallnar að bæta stefnumótun stjórnvalda í málaflokknum og beitingu stuðningsúrræða, svo sem húsnæðisbóta, og stuðla að því að leiguverð sé sanngjarnt og eðlilegt í garð beggja samningsaðila. Nánar er gerð grein fyrir jafnréttismatinu í greinargerð frumvarpsins. Virðulegi forseti. Ég tel að þær lagabreytingar sem hér hafa verið kynntar feli í sér mikilvæga réttarbót fyrir alla hlutaðeigandi. Ég hef nú gert grein fyrir helstu efnisatriðum frumvarpsins og legg til að því verði, að lokinni þessari umræðu, vísað til hv. velferðarnefndar sem og 2. umr.

Þá hefur maður áhyggjur af því að frumvarpið muni í reynd ekki leiða til mikilla bóta fyrir leigjendur. Það er ekki nóg að leggja til matskennt viðmið um að leigusamningur skuli vera sanngjarn. Það veitir enga réttarvernd fyrir fólk, það verða að vera föst viðmið um hversu mikið megi breyta leigusamningum og hve mikið verð megi hækka þegar nýr samningur er gerður eftir að sá fyrri rann út. Þá sýnist mér af greinargerð frumvarpsins að ekki hafi verið haft samráð við Leigjendasamtökin við samningu þess. Maður hefði haldið að þau samtök hefðu verið efst á lista þegar vinna hófst við gerð frumvarpsins og að stjórnvöld hefðu leitað álits samtakanna um hugsanleg áhrif þess og hvort það myndi ná tilsettum tilgangi. Ég vona að stjórnvöld hugi að þessu á kjörtímabilinu og hafi samráð við Leigjendasamtökin ef til stendur að gera frekari breytingar á húsaleigulögum og vona svo sannarlega

áhrif málsins. Ég er ekki í nokkrum vafa um það sjálfur að allir verða sammála um að þetta sé mikil réttarbót. Ég mun líka fljótt

Hér er fyrst og fremst verið að taka á tvennu, annars vegar þessari skráningarskyldu, sem ég er ekki í nokkrum vafa um að mun hjálpa verulega til og bæta réttarstöðu leigjenda,

að gera til þess að bæta vitund, bæði leigjanda og leigusala, við gerð leigusamnings og tryggja að aðstæður séu með skýrum hætti. Ég geri mér alveg grein fyrir því að einhverjir vilja að aðrir hlutir standi í þessu frumvarpi. Mér finnst bara mikilvægt að við stígum þetta skref núna og ég vildi óska þess að við hefðum náð því fyrr því að þá hefðum við betri upplýsingar

við alla hagaðila á markaði til þess að geta styrkt réttarstöðu leigjenda sem ég held að við séum öll sammála um að er mikilvægt. En við þurfum líka að tryggja framboð og þar með getum við heldur ekki gengið um of á rétt leigusala

að að taka Leigjendasamtökin með í samráð og ég er afskaplega glöð með það. En það var eitt sem ég hjó eftir, og það er jákvætt, þ.e. að aðilar geti einhliða fari fram á óháða úttekt á leiguhúsnæði. Ég tel mikilvægt að tryggt verði að leigusalar misnoti ekki ákvæðið á þann veg að ávallt verði farið fram á úttekt óháðs aðila leigutakar verði því ávallt að borga fyrir óháða úttekt. Ég held að skynsamlegra sé að reglan hljóði á þann veg að ef leigutaki óski óháðrar úttektar skuli kostnaður skiptast jafnt

leigusala sem ákveða leiguverð einhliða. En ég veit að þetta frumvarp á vissulega að marka fyrsta skrefið í endurskoðun húsaleigulaga á kjörtímabilinu og vil ég bara hvetja menn áfram til dáða. Takk fyrir.

þróa lagaverkið og regluverkið í kringum leigumarkaðurinn betur. Það er allt of margt sem við vitum ekki. Ég held að ég geti samt sagt að

En á sama hátt getum við líka kannski hvatt til þess að stærri hluti af leigumarkaðnum verði í höndum fagfélaga, óhagnaðardrifinna félaga o.s.frv. sem eru að vinna að því að

sjá þetta frumvarp koma fram fyrr. Mér þætti fróðlegt að heyra frá hæstv. ráðherra hvers vegna þetta mál var ekki sett í forgang á síðasta kjörtímabili. Hin spurning mín lýtur að því að í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar vegna lífskjarasamningsins 2019 kemur fram að ákvæðum húsaleigulaga verði breytt og sérstaklega hvað varðar vernd leigjenda þegar kemur að hækkun leigufjárhæðar. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra hvers vegna ekki er gert ráð fyrir leigubremsu eða leiguþaki af einhverju tagi í þessu frumvarpi eða t.d. heimildum til sveitarfélaga til að hafa slík afskipti af leigumarkaðnum. Megum við eiga von á slíku frumvarpi eða öðrum þingmálum sem koma betur til móts við það sem stjórnvöld skuldbundu sig til við gerð lífskjarasamnings 2019? Er hæstv. ráðherra hlynntur því að

því fram. Ég tók síðan við þessum málaflokki í upphafi þessa kjörtímabils og ákvað strax að koma með þennan hluta verkefnisins inn í því skyni að reyna að fá

Mér finnst ekki skynsamlegt, við þær aðstæður sem uppi eru, þegar við vitum of lítið um leigumarkaðinn, að ákveða það hér og nú að ein leið sé betri en önnur.

Virðulegur forseti. Nú er það einfaldlega þannig að ríkisstjórn Íslands skuldbatt sig, með yfirlýsingu við gerð kjarasamninga 2019,

tryggja vernd þeirra þegar kemur að hækkun leigufjárhæðar, eins og það er orðað hér. Þá skýtur kannski svolítið skökku við að koma nokkrum árum seinna og

hvort það sé ekki í algeru ósamræmi við orð hans, um mikilvægi þess að auka framboð af leiguhúsnæði á viðráðanlegu verði, að vera um leið að knýja fram fækkun fækkun leiguhúsnæðis miðað við íbúafjölda og vaxandi fjölda á komandi árum með því að lækka stofnframlögin um 2 milljarða í þeirri fjármálaáætlun sem liggur fyrir.

Ástæðan fyrir því að við höfum ekki byggt meira í stofnframlögum er ekki fyrst og fremst skortur á fjármagni heldur skortur á lóðum. Þeim fjárframlögum sem hafa verið send

það sé komið aftur og aftur upp í þennan ræðustól og því haldið fram að það eina sem þurfi sé að auka fjármagn í stofnframlög og þá sé vandinn leystur þá er það ekki þannig. Þess vegna erum við að setjast yfir það núna, í húsnæðishópi á vegum þjóðhagsráðs, hvaða ástæður eru fyrir því að við höfum ekki byggt nóg. Það er ekki vegna þess að það vanti fjármagn. Stefna ríkisstjórnarinnar er skýr. Við ætlum að auka framboð á húsnæði, við ætlum að auka framboð á lóðum. Ég hef talað í þessum ræðustól um að ein leið til þess sé að gera einhvers konar rammasamning við sveitarfélögin í landinu þannig að nægjanlegt framboð sé af byggingarhæfum lóðum á næstu fimm árum og stefnumótandi húsnæðisstefna, sem verður lögð fram í haust, til 15 ára, með aðgerðaáætlun til fimm ára, gerir það að verkum að við sjáum fram á að geta

sem er lagt fram hér í góðum ásetningi. En ég hef ýmislegt við frumvarpið að athuga. Það kemur ráðherranum ekki á óvart og ætti í raun ekki að koma neinum á óvart sem

veita Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og með hvaða hætti verið er að auka eftirlitshlutverk þeirrar stofnunar er í besta falli umhugsunarvert

Hér er um einkaréttarlega samninga að ræða og þegar menn ætla ríkisvaldinu, ríkisstofnun, að fylgjast með

er auðvitað verið að ganga gegn samningsfrelsi einstaklinga í einkaréttarlegum samningum, í þessu tilfelli í leigu á húsnæði á almennum markaði.

að gildi samninganna ráðist af aðkomu ríkisins og þeir séu skráðir í sérstökum gagnagrunni ríkisins, annars séu þeir í raun ekki í gildi.

Tilgangurinn með þessu — og ég skil tilganginn, ég skil að stjórnvöld telji nauðsynlegt að búa yfir betri upplýsingum um leigumarkaðinn. Það má líka segja um ýmislegt annað í íslensku samfélagi, að það væri gott og gagnlegt að hafa betri upplýsingar um ýmislegt sem fram fer í íslensku samfélagi. En það getur aldrei verið réttlæting fyrir því að ríkið teygi sig inn í og hafi afskipti af og krefjist þess að einstaklingar geri grein fyrir og skrái allar sínar gjörðir eða allt sem fram fer á milli tveggja frjálsra einstaklinga. Þetta er auðvitað

fer undir hið svarta hagkerfi. Fólk sér ekki tilgang í að skrásetja leigusamninga, neitar að gera skriflegan leigusamning við leigjanda sem getur síðan farið til sýslumanns og þinglýst þinglýst samningnum og tryggt réttarstöðu sína með þeim hætti. En það mun líka verða til þess að einstaklingar sem eru að leigja íbúð sem viðkomandi

út. Ef það gerist að við sjáum framboð á leigumarkaði skreppa saman vegna þessa

þar á meðal sá er hér stendur, telja sér ekki fært að styðja frumvarpið í óbreyttri mynd en munu ekki standa í vegi fyrir því að það nái fram að ganga.

Frú forseti. Ég get ekki orða bundist vegna ræðu hv. þingflokksformanns Sjálfstæðisflokksins, sem er reyndar farinn úr salnum, sem upplýsti um afstöðu eins stjórnarflokkanna til frumvarpsins. Það var þó ekki ástæða þess að ég bað um orðið en það gaf án nokkurs vafa innsýn inn í

Þessar tillögur eiga rætur sínar að rekja til átakshóps sem starfaði hér fyrir nokkrum árum fyrir stjórnvöld og gerð er grein fyrir í greinargerð með frumvarpinu. Ég tek að sjálfsögðu gild svör hæstv. innviðaráðherra við fyrirspurn hv. þm. Jóhanns Páls Jóhannssonar um það hversu langt þetta frumvarp gengur. En ég kem hér upp upp með jákvæðum huga. Það má alveg túlka það svo að hér sé um fyrstu skref að ræða og að þörf sé á að safna upplýsingum. Ég deili ekki

upp á áætlanagerð sveitarfélaga og skipulag á stuðningi ríkisins við uppbyggingu húsnæðis í landinu.

rann að einhverju leyti inn í loforð ríkisstjórnarinnar vegna lífskjarasamninga — hafi þáverandi félags- og barnamálaráðherra barnamálaráðherra skipað nefnd um endurskoðun löggjafar um húsaleigumál til að fylgja eftir tillögum átakshópsins, og hér er talið upp hverjir hafi setið í þeirri nefnd, og að hlutverk nefndarinnar hafi m.a. verið að taka tillögur nr. 11, sem ég las upp áðan, og 13 í skýrslu stjórnvalda um húsnæðismál til nánari skoðunar og eftir atvikum útfærslu í formi lagabreytinga. Það sem síðan gerist og vekur athygli mína er að frumvarp sem samið er í félagsmálaráðuneytinu, og kynnt í samráðsgátt stjórnvalda í febrúar 2020, er tekið til umfjöllunar í samráðshópi eða vinnuhópi forsætisráðuneytisins, fjármála- og efnahagsráðuneytisins og félagsmálaráðuneytisins og einnig í ráðherranefnd um samræmingu mála.

að lagt er til að frumvarpið taki aðallega til tillögu nr. 13 þar sem lögð er áhersla á á skráningu leigusamninga í opinbera gagnagrunna og útfærðar leiðir til að hvetja aðila til að gera upplýsingar um leiguverð og lengd leigusamninga aðgengilegar, t.d. með því að binda skattaafslátt vegna langtímaleigu við skráningu í gagnagrunnum. Og hér sjáum við frumvarpið sem varð til við þessa áherslubreytingu. En ég sakna þess enn, frú forseti, að stjórnvöld standi við það loforð sem gefið var á vormánuðum 2019, og ég las hér upp úr plaggi sem Stjórnarráðið gaf út, um að bæta réttarstöðu leigjenda og vernd leigjenda þegar kemur að hækkun leiguverðs. Það er ekki að ástæðulausu að hv. þm. Jóhann Páll Jóhannsson nefndi leiguþakið sem stundum hefur verið nefnt og er verkfæri sem er notað í nágrannalöndum okkar. Það er vissulega útfært með ólíkum hætti. En við vitum líka að við þurfum að hafa sérstaka vernd fyrir leigjendur sem eru, eins og lagaumhverfið er núna, miklu berskjaldaðri á húsnæðismarkaði og búa við miklu minna húsnæðisöryggi en þau okkar sem eigum það húsnæði sem við búum í. í. Þar á milli er himinn og haf. Það er ósköp einfaldlega komið að því að við stígum skrefið til samræmis við það sem gert er í nágrannalöndum okkar og tryggir velferð fjölskyldnanna í landinu, ekki síst einstæðra mæðra, sem nefndar voru í framsöguræðu hæstv. ráðherra, á leigumarkaði með börn á sínu framfæri og stjórnvöld sjái til þess að ekki sé hægt að skrúfa upp leiguverðið með hvaða hætti sem er. Ég kem hér upp til að minna á þetta og líka til að títtnefndir lífskjarasamningar renna út í haust. Væntanlega verður það forgangsmál verkalýðshreyfingarinnar að fara yfir efndirnar í stuðningi stjórnvalda við þá samninga þegar þeir voru gerðir fyrir u.þ.b. þremur árum. Ég ætla að spá því að það að tryggja leiguvernd og húsnæðisöryggi leigjenda á vinnumarkaði verði þar mjög ofarlega á blaði.

Virðulegur forseti. Við ræðum hér breytingar á húsaleigulögum, mjög mikilvægar breytingar sem fela í sér að komið verði á skráningarskyldu vegna leigusamninga í opinberan gagnagrunn og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun veittar sektarheimildir. Ég tek heils hugar undir það, sem fram kemur í greinargerð frumvarpsins, að slík opinber skráning leigusamninga ætti að geta stóreflt greiningar á leigumarkaðnum og auðveldað markvissa ákvarðanatöku hins opinbera í stefnumótun á sviði húsnæðismála. Ég held að með þessu sé verið að stíga mikilvægt skref og skapa grundvöll fyrir frekari afskipti hins opinbera af leigumarkaðnum í framtíðinni, skynsamleg afskipti til að tryggja að markaðurinn virki fyrir alla. Það er nefnilega þannig að markaðir virka best þegar þeir eru sanngjarnir, þegar það er ekki þannig að annar aðilinn hefur yfirburðasamningsstöðu gagnvart hinum o.s.frv.

Við erum farin að sjá leiguverð hækka hraðar en verðlag og hætt er við því að sú þróun ágerist eftir því sem ferðamönnum fjölgar, íbúðir fara aftur í Airbnb-leigu og hagkerfið heldur áfram að taka við sér. við sér. Fasteignaverð og leiguverð fylgjast yfirleitt að til langs tíma og sú brjálæðislega þróun sem við höfum orðið vitni að á fasteignamarkaði á undanförnum árum ætti að gefa okkur tilefni til að huga sérstaklega að stöðu þeirra sem leigja, og búa alla jafna við miklu lakari fjárhagsstöðu en þau sem eiga húsnæði. Rúmlega 20% heimila eru á leigumarkaði, þetta er mestmegnis lágtekjufólk. þessa hóps hefur versnað frá 2006 en staða eigenda íbúðarhúsnæðis hefur skánað, einkum vegna lækkandi vaxta á síðustu árum.

Tölur frá OECD sýna líka að staða lágtekjufólks á íslenskum leigumarkaði er óvenjuslæm og ekki í neinu samræmi við við hið almenna hagsældarstig þjóðarinnar. Leiga er há á alþjóðamælikvarða og húsaleigubætur hafa ekki fylgt hækkandi leigu síðastliðinn áratug.

á komandi árum um leið og við grípum til aðgerða til að stemma stigu við taumlausum hækkunum á leigumarkaði. Í

því að það væri bara févíti vegna brotanna sem rynni þá til leigjandans sem innborgun á leigunni. Þannig yrði beinn fjárhagslegur ávinningur og virkur hvati til þess að fylgja skráningarskyldunni eftir. Þetta væri ein

sektarheimildunum ætti að verða til þess að ljá þessari grein einhverja alvörumerkingu. Við skulum samt hafa í huga að í frumvarpinu er ekki gert ráð fyrir neinum viðurlögum vegna ólögmætrar hækkunar á leigu. Viðurlögin eru bara vegna brota gegn skráningarskyldunni sjálfri. Það má auðvitað velta fyrir sér hvort ganga ætti lengra að þessu leyti.

ég held að til að koma almennilega til móts við þennan hóp, sem er í slæmri stöðu á leigumarkaði, þurfi að setja reglur af einhverju tagi til að verja fólk með beinum hætti fyrir óhóflegum hækkunum á leigufjárhæð. Mikilvæg skref eru stigin í frumvarpinu en þetta er ekki

Þar var talað sérstaklega um vernd þegar kæmi að hækkun leigufjárhæðar og ég held að það væri útúrsnúningur að líta svo á að efni þessa frumvarps sé í samræmi við það. Það er alveg augljóst að verkalýðshreyfingin gerði ráð fyrir

næsta skref, hvort sem það yrði stigið með breytingum á þessu tiltekna frumvarpi eða með öðru frumvarpi, vonandi sem fyrst, hljóti að vera að koma upp skikkanlegum leigumarkaði á Íslandi með því t.d. að sveitarfélög fái einhverjar afgerandi heimildir til að hafa hemil á hækkunum

skipta máli að það komi stofnframlög frá ríkinu til að drjúgur hluti þeirrar íbúðauppbyggingar verði á félagslegum forsendum.

löggjafarþingi en náði ekki afgreiðslu. Frumvarpið byggir á tillögu starfshóps sem skipaður var í tengslum við vinnu átakshóps um úrbætur á innviðum í kjölfar fárviðrisins sem gekk yfir landið í desember 2019. Tillaga starfshópsins var kynnt í samráðsgátt stjórnvalda. Einnig voru áform um lagasetninguna og drög að frumvarpinu kynnt í samráðsgátt stjórnvalda áður en frumvarp var lagt fram á 151. löggjafarþingi. Jafnframt hefur verið unnið úr þeim umsögnum sem bárust við umfjöllun frumvarpsins á því þingi. Gerðar hafa verið minni háttar breytingar á fáeinum ákvæðum frumvarpsins frá síðustu framlagningu sem nánar er gerð grein fyrir í greinargerðinni sem fylgir Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er áhersla lögð á græna orkuframleiðslu og þá sér í lagi í tengslum við orkuskipti. Í þeim tilgangi þarf að treysta betur flutnings- og dreifikerfi raforku í landinu, tengja betur lykilsvæði og tryggja afhendingaröryggi raforku um land allt.

Samgöngur lögðust af og atvinnulífið lamaðist á þeim svæðum sem urðu verst úti. Miklar truflanir urðu í flutnings- og dreifikerfi rafmagns sem hafði afleidd áhrif á fjarskiptakerfi og leiddi til sambandsleysis við umheiminn á stórum svæðum. Í kjölfarið skipaði þáverandi ríkisstjórn átakshóp með fulltrúum sex ráðuneyta sem ætlað var að meta hvaða aðgerðir væru færar til að efla innviði í flutnings- og dreifikerfi raforku og fjarskiptum auk þess að skoða dreifikerfi RÚV og huga að samgöngum og byggðamálum á breiðum grunni. Eitt af því sem átakshópnum var falið að taka til umfjöllunar og úrvinnslu voru fyrirliggjandi tillögur um einföldun leyfisveitingaferla vegna framkvæmda í flutningskerfi raforku, en bent hefur verið á að flókið lagaumhverfi hafi hugsanlega valdið töfum á undirbúningi slíkra framkvæmda síðustu árin og þar með tafið nauðsynlega uppbyggingu raforkukerfisins. Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á skipulagslögum, nr. 123/2010, í tengslum við uppbyggingu flutningskerfis raforku þegar um er að ræða framkvæmdir í flutningskerfi raforku sem ná yfir fleiri en eitt sveitarfélag. Lagt er til að lögfest verði heimild til að taka sameiginlega skipulagsákvörðun sem nái til einnar framkvæmdar í flutningskerfi raforku sem er áformuð í tveimur eða fleiri sveitarfélögum. Slíkar framkvæmdir geta við núgildandi löggjöf kallað á breytingar á aðalskipulagi og útgáfu framkvæmdaleyfis frá hverju sveitarfélagi fyrir sig. Ef svæðisskipulag er til staðar kann einnig að þurfa að gera breytingar á því með aðkomu allra þeirra sveitarfélaga sem aðild eiga að því. Þannig er aukin skilvirkni í því að heimila töku einnar sameiginlegrar skipulagsákvörðunar fyrir framkvæmd af þessu tagi. Í frumvarpinu er, eins og áður segir, lagt til að lögfest verði heimild til að taka sameiginlega skipulagsákvörðun um framkvæmdir í flutningskerfi raforku þvert á sveitarfélagamörk. Slík sameiginleg skipulagsákvörðun verði í höndum sérstakrar raflínunefndar sem skipuð verði fulltrúum allra þeirra sveitarfélaga sem viðkomandi skipulagsákvörðun á að ná til.

verður að undirbúa og samþykkja skipulagsákvörðun vegna viðkomandi framkvæmdar, gefa út sameiginlegt framkvæmdaleyfi og hafa yfirumsjón með eftirliti með framkvæmdinni. Skipulagsfulltrúar viðkomandi sveitarfélaga annast eftirlit með framkvæmdinni í umboði og á grundvelli samstarfssamnings við raflínunefnd. Hvað varðar kostnað við gerð skipulags og útgáfu framkvæmdaleyfis er gert ráð fyrir að framkvæmdaraðili standi undir honum með þjónustugjaldi. Skipulagsstofnun mun, í umboði nefndarinnar, annast verkefnastjórn og samskipti við framkvæmdaraðila. Framkvæmd umhverfismats framkvæmda verður formlega óbreytt en umhverfismatið unnið samhliða og samþætt undirbúningi skipulagsákvörðunar. Gagnvart framkvæmdaraðila, almenningi, hagsmunaaðilum og samráðsaðilum verði ein sameiginleg ásýnd og samskiptaleið.

þingsályktunar nr. 26/148, um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku, og verður það gert á vettvangi raflínunefndar. Í auglýsingu tillögu að raflínuskipulagi verður aðalvalkostur auglýstur en jafnframt gerð grein fyrir öðrum valkostum. Gert er ráð fyrir að raflínunefnd geti breytt skipulagstillögu í samræmi við niðurstöðu umhverfismats við endanlega afgreiðslu hennar, enda hafi verið gerð grein fyrir viðkomandi valkosti í umhverfismatsferlinu.

Samkvæmt lögunum hefur vaktstöðin það hlutverk að veita skipum sem sigla um íslenska efnahagslögsögu öryggisþjónustu sem felst meðal annars í vöktun og eftirliti með sjálfvirku tilkynningarkerfi skipa, móttöku og miðlun tilkynninga frá skipum sem flytja hættulegan og/eða mengandi varning, móttöku og miðlun neyðarkalla til viðeigandi aðila auk tilkynninga um óhöpp eða slys á sjó og vöktun alþjóðlegs neyðar- og öryggisfjarskiptakerfis skipa.

Vaktstöð siglinga hefur mikilvægu hlutverki að gegna við að tryggja öruggar siglingar í íslenskri efnahagslögsögu, öryggi skipa, farþega og áhafna og efla varnir gegn mengun sjávar. Með hliðsjón af þessu er talið eðlilegt að lög um vaktstöð siglinga, nr. 41/2003, hafi að geyma skírskotun til þessa hlutverks. Í öðru lagi er lagt til að við ákvæði 1. mgr., sem fjallar um hlutverk vaktstöðvar siglinga, bætist nýr stafliður um hlutverk miðstöðvarinnar við móttöku upplýsinga um úrgang og farmleifar skipa.

sem hún annast rekstur á. Er talið rétt að þetta hlutverk vaktstöðvarinnar sé nefnt í lögum um vaktstöð siglinga. Rétt er að taka fram að þessar tvær breytingar snúa að verkefnum sem vaktstöð siglinga annast nú þegar. Það er því ekki verið að fela stöðinni nýtt hlutverk. Í þriðja lagi er lögð til breyting á 3. mgr. 2. gr. laganna þess efnis að Vegagerðinni verði heimilað að gera þjónustusamning um rekstur vaktstöðvar siglinga. Er það í samræmi við þá framkvæmd sem tíðkast hefur frá gildistöku laganna. Í dag er sem sagt í gildi þjónustusamningur milli Siglingastofnunar Íslands og Neyðarlínunnar um rekstur vaktstöðvarinnar. Sá samningur var upphaflega til 10 ára en hefur verið framlengdur og hefur Vegagerðin tekið við umsjón samningsins þegar Siglingastofnun rann inn í Vegagerðina. Neyðarlínan sér í dag um rekstur þess vöktunar- og fjarskiptabúnaðar sem tilheyrir rekstri vaktstöðvarinnar samkvæmt þjónustusamningi. Árið 2016 gerði Neyðarlínan síðan samkomulag við Landhelgisgæslu Íslands um þjónustu við framkvæmd samnings um vaktstöð siglinga. Samkomulagið er ótímabundið en uppsegjanlegt með 12 mánaða fyrirvara. Samkvæmt því fara starfsmenn stjórnstöðvar Landhelgisgæslu Íslands með stjórn allra verkefna vaktstöðvarinnar. Þannig deilast verkefni vaktstöðvarinnar í dag milli Neyðarlínunnar og Landhelgisgæslu Íslands, en Neyðarlínan er ábyrg, jafnt fjárhagslega og faglega, gagnvart Vegagerðinni fyrir þeirri þjónustu sem skylt er að veita samkvæmt lögum um vaktstöð siglinga, nr. 41/2003, og þeim reglugerðum sem um starfsemina gilda.

Talið er rétt að gera breytingu á ákvæði laga um vaktstöð siglinga þannig að kveðið er á um heimild til að gera þjónustusamning eða þjónustusamninga um þennan rekstur. Þá verði stofnuninni heimilt að gera samninga um einstaka þætti í starfsemi vaktstöðvar. Getur verið um einn eða fleiri samninga að ræða. Vaktstöð siglinga gegnir mikilvægu öryggishlutverki í siglingum hér á landi. Verkefni hennar byggjast meðal annars á alþjóðlegum skuldbindingum á sviði siglinga. Um sérhæft verkefni er að ræða sem kallar á sérstök fjarskiptakerfi og sérþekkingu. Ekki eru rök fyrir því að gera kröfu um að Vegagerðin haldi útboð á þessari grundvallarstarfsemi ríkisins á sviði siglingaöryggis. Rétt er að nefna að þetta fyrirkomulag er í samræmi við ákvæði laga um opinber innkaup, nr. 120/2016.

og ekki sé heimilt að fela stjórnvöldum ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt, breyta eða afnema hann. Við setningu laga um vaktstöð siglinga árið 2003 var gjald þetta í formi þjónustugjalds. Með lagabreytingu árið 2018 má ætla að árgjaldið hafi breyst úr því að vera þjónustugjald í að vera skattur.

siglinga, nr. 265/2016, er kveðið á um að árgjaldið sé 10.500 kr. Með tillögu þessari er stefnt að því að gjaldið haldi í við verðlagsbreytingar. Loks er lögð til breyting í 3. gr. frumvarpsins þess efnis að nýrri málsgrein verði bætt við 7. gr. laganna. Í 7. gr. er kveðið á um tilkynningu skipa áður en komið er til hafnar. Samkvæmt greininni skulu skip, 300 brúttótonn að stærð og stærri,

Lagt er til að hin nýja málsgrein kveði á um að farþegaskip sömu stærðar, sem sigli milli hafna hér á landi, skuli tilkynna vaktstöðinni um áætlaða leið að næstu höfn með tilteknum fyrirvara sem ákveðinn verði í reglugerð. Landhelgisgæsla Íslands hefur bent á að farþegaskip sem sigla á milli hafna hér á landi fari ekki ávallt beina leið að næstu höfn. Þau sigli um firði í útsýnisferðum og hafi jafnvel viðkomu og hleypi farþegum í land án þess að leggja að höfn. Slíkar siglingar og viðkomur séu ekki tilkynningarskyldar og vaktstöðin viti fyrir vikið ekki ávallt um áætlanir þessara skipa sem geti valdið hættu. Rétt sé að þessi skip veiti vaktstöðinni upplýsingar um þá leið sem þau hyggjast fara. Virðulegi forseti. Ég hef nú gert grein fyrir helstu efnisatriðum frumvarpsins og legg til að því verði, að lokinni þessari umræðu, vísað til hv. umhverfis- og samgöngunefndar sem og 2. umr.

Forsögu þeirrar tillögu sem hér er lögð fram má rekja til ársins 2015 þegar Alþingi samþykkti lög um byggðaáætlun og sóknaráætlanir,

Markmið laganna um byggðaáætlun og sóknaráætlanir er að efla byggðaþróun og auka samráð milli ráðuneyta á sviði byggðamála innan hvers landshluta og milli stjórnsýslustiga og færa til sveitarstjórna aukna ábyrgð á sviði byggða- og samfélagsþróunar. Byggðaáætlun skal samkvæmt lögunum lýsa stefnu ríkisins í byggðamálum hverju sinni og samhæfingu við aðra stefnumótun og áætlanagerð hins opinbera. Þar segir, með leyfi forseta: „Byggðaáætlun skal hafa að meginmarkmiði að jafna tækifæri allra landsmanna til atvinnu og þjónustu, jafna lífskjör og stuðla að sjálfbærri þróun byggðarlaga um land allt.

leiðir vinnu við gerð byggðaáætlunar og hófst endurskoðun gildandi áætlunar með samráðsfundi í Hafnarfirði í júní 2020. Þátttakendur á þeim fundi voru fulltrúar frá öllum landshlutasamtökum sveitarfélaga, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, fulltrúar frá öllum ráðuneytum í gegnum stýrihóp Stjórnarráðsins um byggðamál, auk þess sem nokkrir alþingismenn þekktust boðið. Verkið var síðan unnið af starfsfólki samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis, síðar innviðaráðuneytis, og Byggðastofnunar. Samráð og samhæfing hafa verið leiðarljós við þá vinnu. Samráðið hefur m.a. birst í fjölda funda sem haldnir hafa verið, bæði í aðdraganda stöðumats, svokallaðrar grænbókar, og stefnudraga, svokallaðrar hvítbókar. Til dæmis var fundað minnst tvisvar með hverjum landshlutasamtökum sveitarfélaga og Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Enn fremur voru haldnir fundir með alþingismönnum og stjórnendum allra ráðuneyta en auk þess var efnt til fjölda funda með sérfræðingum ráðuneytanna. Samhæfingin birtist m.a. í nánu samráði við ábyrgðaraðila annarra málaflokka ríkisins þar sem leitað var leiða til að tengja byggðaáætlun sem mest við aðrar opinberar stefnur og áætlanir. Stýrihópur Stjórnarráðsins um byggðamál fer með lykilhlutverk þegar kemur að samhæfingu áætlana á vegum ríkisins. Boðið var upp á opið samráð á vef Byggðastofnunar og bæði stöðumat, grænbók, og drög að stefnu, hvítbók, voru lögð fram í samráðsgátt stjórnvalda á vefnum island.is

Umsagnirnar voru almennt jákvæðar og uppbyggilegar. Við sumum þeirra var unnt að bregðast með því að færa efni þeirra inn í hvítbók, þ.e. stefnuna, annars vegar og þingsályktunartillöguna hins vegar. Tekið verður mið eftir atvikum af öðrum umsögnum í vinnu við framkvæmd byggðaáætlunar. Það sem helst var gagnrýnt var að í drögum að aðgerðaáætlun í hvítbókinni var ekki gerð grein fyrir fjármögnun aðgerða. Í tillögu til þingsályktunar kemur hins vegar fram tillaga að fjárveitingu af byggðaáætlun. Drög að tillögu til þingsályktunar um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2022–2036 voru kynnt og samþykkt í ríkisstjórn 4. júní 2021 og lögð fram á Alþingi í sama mánuði sem þskj. 1849, 872. mál en var ekki afgreidd. Sú þingsályktunartillaga sem hér er lögð fram hefur tekið breytingum með hliðsjón af nýjum ríkisstjórnarsáttmála og breytingum á skipan Stjórnarráðs Íslands.

Það er vert að koma hér á framfæri þakklæti til allra þeirra sem komið hafa að þessum undirbúningi og samráðsferlinu. þeirra er mikilvægt fyrir gildi og inntak áætlunarinnar. Eins vil ég lýsa sérstakri ánægju með það hversu margar efnisríkar og ítarlegar umsagnir bárust á samráðsgátt Stjórnarráðsins, bæði við grænbókarvinnuna sem Í mínum huga staðfesta þær að miklar væntingar eru bundnar við að við náum árangri á þessu sviði. Byggðamál heyra stjórnarfarslega undir innviðaráðuneyti en snerta í eðli sínu flesta málaflokka ríkisins og varða þannig öll ráðuneyti. Áætlunin er mikilvægt tæki fyrir stjórnvöld á hverjum tíma til að hafa áhrif á framgang og móta stefnu í byggðamálum fyrir landið í heild sem og einstök svæði. Íslensk byggðastefna og byggðaáætlun byggjast á lögbundnum meginmarkmiðum sem snúa að því að jafna aðstöðu og efla sjálfbæra byggðaþróun. Sérstaka áherslu skal leggja á svæði sem búa við langvarandi fólksfækkun, atvinnuleysi og einhæft atvinnulíf, eins og nefnt var hér fyrr. Stjórnvöld hafa unnið að þessum markmiðum með því að beita ýmsum áætlunum öðrum en byggðaáætlun, svo sem á sviði samgangna, mennta-, heilbrigðis- og atvinnumála. Áhrif á byggðamál eru þannig mun víðtækari en byggðaáætlunin ein og sér. Lög um byggðaáætlun og sóknaráætlanir landshluta kveða því jafnframt á um að byggðaáætlun skuli lýsa samhæfingu byggðastefnu við aðra stefnumótun og áætlanagerð hins opinbera og samráði við ráðuneyti, sveitarfélög og landshlutasamtök þeirra.

Efling sveitarstjórnarstigsins og jafnréttissjónarmið verði tengd við úrlausn þessara áskorana. Ríkisstjórnin hefur mikinn metnað í byggðamálum. Stefnuyfirlýsing hennar ber það með sér og áform einstakra ráðherra, sem m.a. birtast í fjármálaáætlun til næstu ára. Við teljum mikil verðmæti felast í því að landið allt sé í blómlegri byggð og að íbúar hafi sem jafnastan aðgang að þjónustu, atvinnutækifærum og lífskjörum um land allt. Við viljum að fólk eigi raunverulegt val um hvar það býr og starfar. Við leggjum því áherslu á að styðja við frjótt umhverfi um allt land þannig að grónar atvinnugreinar geti dafnað og ný skapandi hugsun laðað fram ný tækifæri. Jafnframt viljum við tryggja að jafnræði ríki í aðgengi að heilbrigðis- og félagsþjónustu sem og menntunartækifærum og nýta til þess fjarþjónustu þar sem við á. Til að styðja við byggðaþróun og valfrelsi í búsetu verði störf hjá ríkinu ekki staðbundin nema eðli starfsins krefjist þess sérstaklega og sett verði markmið um hlutfall opinberra starfa á landsbyggðinni. Auk þess að tryggja samkeppnishæft umhverfi fyrir atvinnustarfsemi munum við styðja við starfsaðstöðu og klasasamstarf hins opinbera og einkaaðila á landsbyggðinni og beita hagrænum hvötum í byggðaþróun, m.a. í gegnum Menntasjóð námsmanna. Við viljum að Ísland verði í fararbroddi með nútímainnviði, framsækna þjónustu, verðmætasköpun, jöfn lífsgæði og öflug sveitarfélög sem geti annast staðbundin verkefni og veitt íbúum hagkvæma og góða þjónustu með markmið sjálfbærrar þróunar að leiðarljósi. Grunnþjónusta verði sem mest veitt íbúum í nærsamfélaginu. Við viljum vinna með styrkleika einstakra svæða og gæta að samspili þéttbýlis og dreifbýlis í þeim tilgangi að byggja upp fjölbreytt sjálfbær byggðarlög. Við viljum efla stærstu þéttbýlissvæðin og styrkja samkeppnishæfni þeirra. Í því felst m.a. að móta stefnu sem skilgreini hlutverk Reykjavíkur sem höfuðborgar og uppbyggingu og hlutverk Akureyrar sem svæðisborgar. Við ætlum að halda áfram að samþætta byggðamál við aðra málaflokka eftir því sem við á. Þá verði áhrif á þróun einstakra byggða og búsetu skoðuð og metin í allri stefnumörkun og áætlanagerð hins opinbera. Ég lít svo á að helstu viðfangsefni á sviði byggðamála næstu árin verði að takast á við fækkun íbúa á einstökum svæðum, einhæft atvinnulíf, tæknibreytingar og þróun og aðlögun er varðar einstakar atvinnugreinar. Þá þurfum við einnig að tryggja greiðar samgöngur og aðgengi að þjónustu, ekki hvað síst á svæðum sem standa höllum fæti í þessu samhengi. Þannig stuðlum við að blómlegum byggðum um allt land. Hæstv. forseti. Byggðaáætlun er nú sett fram með skýrum markmiðum og mælikvörðum. Markmiðin eru þrenns konar: Í fyrsta lagi að jafna aðgengi að þjónustu. Það felur m.a. í sér að hún verði veitt í nærsamfélaginu eftir því sem unnt er eða stafrænt og aðgengi að miðlægri þjónustu verði jafnað, hvort sem er með nýtingu tæknilausna eða lágmörkun á kostnaði vegna þjónustusóknar.

Í þriðja lagi að stuðla að sjálfbærri þróun byggða um land allt. Það felur m.a. í sér styrkingu efnahags, félagslegra og umhverfislegra þátta, eflingu sveitarfélaga, bætt aðgengi að grunnþjónustu, fjölbreyttara atvinnulíf og blómlega starfsemi í menningarmálum og afþreyingu sem tekur mið af ólíkri stöðu og þörfum íbúa. Til að ná þessum markmiðum eru lagðar til margs konar áherslur sem leiða annaðhvort til beinna og skilgreindra aðgerða eða eru til samhæfingar og stuðnings við aðgerðir í öðrum opinberum áætlunum. Aðgerðirnar eru alls 43 og eiga öll ráðuneyti beina aðild að framkvæmd þeirra. Þannig er leitast við að tryggja samþættingu byggðaáætlunar við sem flest málefnasvið og áætlanir ríkisins. Aðgerðirnar varða einnig margvísleg viðfangsefni sveitarfélaga sem hafa mikil áhrif á það hvernig okkur tekst til að hrinda þessari metnaðarfullu byggðaáætlun í framkvæmd. Þá eru skilgreindir níu mælikvarðar sem stuðst verður við til að meta árangur og framgang áætlunarinnar. Almennt eru mælikvarðarnir settir fram eftir landshlutum en í aðalatriðum er einnig hægt að greina upplýsingar eftir sveitarfélögum og/eða byggðakjörnum. Meðal mælikvarða er hlutfall þeirra sem eru í innan við 30 km fjarlægð frá heilsugæslustöð, dagvöruverslun, leik-, grunn- og framhaldsskóla, hlutfall ríkisstarfa og framfærsluhlutfall. Staða þessara þátta verður metin við upphaf byggðaáætlunar og reglulega fylgst með hvernig þeir breytast á gildistíma.

Ég vil að endingu gera stuttlega grein fyrir því hvernig við hyggjumst tryggja samhæfingu byggðaáætlunar við aðrar stefnur og áætlanir. Samhæfing byggðaáætlunar við aðrar stefnur og áætlanir hefur verið leiðarljós í vinnu við endurskoðun byggðaáætlunar. Ávinningur af samhæfingu er fjölþættur og felur m.a. í sér möguleika á betri nýtingu fjármuna, auknu gegnsæi og samvinnu í ólíkum málaflokkum um sambærilegar eða sameiginlegar áherslur og aðgerðir. Með samhæfingu er unnt að hámarka árangur opinberra áætlana á öllum stigum stjórnsýslunnar og auka þannig jákvæð áhrif. Því er mikilvægt að sameina krafta og tryggja að allir hlutaðeigandi komi að úrlausn mála. Það er mikilvægt að náið samráð sé milli ráðuneyta, stofnana ríkisins, sveitarfélaga, atvinnulífs og borgarasamfélags við framkvæmd byggðastefnu. Meðal aðgerða sem horft verður til í því sambandi eru eftirfarandi: Reglulega fari fram umræða á vettvangi ríkisstjórnar, stýrihópur Stjórnarráðsins um byggðamál verði efldur, þjónustukort sem sýni aðgengi landsmanna að þjónustu og mælaborði verði viðhaldið og aðgengilegt á vef Byggðastofnunar. Náið og gott samráð við Samband íslenskra sveitarfélaga og landshlutasamtök,

Virðulegi forseti. Ég hef nú rakið helstu útlínur að tillögu til þingsályktunar um byggðamál 2022–2036. Þar er mikið samráð að baki. Margir hafa lagt hönd á plóg. Þannig viljum við vinna og það mun skila árangri, ekki síst á sviði byggðamála.

Virðulegi forseti. Ég kem hér upp til að fagna framkominni áætlun.

og á Norðurlandi vestra vegna þess að okkur hefur tekist að nýta þær auðlindir sem til staðar eru þar. En við þurfum alltaf að horfa til þess að jafna þjónustu og

Við getum örugglega öll verið sammála um mikilvægi þess að allt landið sé í blómlegri byggð með hoppandi hamingjusömum íbúum og á landsbyggðinni eru starfandi öflug fyrirtæki sem skapa tekjur fyrir þjóðarbúið. Lífið á landsbyggðinni er alls konar og kallar á mismunandi nálganir.

og öflugra mannlífi. Með byggðaáætlun má lesa stefnu stjórnvalda hverju sinni í byggðamálum.

ekki endilega á kostnað höfuðborgarsvæðisins því að það er mikilvægt fyrir okkur öll að eiga sterka höfuðborg sem við getum verið stolt af. Í þeirri byggðaáætlun sem hér er lögð fram er stuðst við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, enda eru þau mikilvægur vegvísir samfélagsþróunar næstu ára. Heimsmarkmiðin eru samþætt og órjúfanleg og mynda jafnvægi milli þriggja stoða sjálfbærrar þróunar, hinnar efnahagslegu, félagslegu og umhverfislegu. Þau fela einnig í sér fimm meginþemu sem eru: Mannkyn, jörð, hagsæld, friður og samstarf, sem leiða okkur að aðalinntakinu sem er að engir einstaklingar eða hópar verði skildir eftir. Þetta er háleitt markmið sem við getum öll verið sammála um og það er mjög mikilvægt að við horfum til þessara markmiða þegar við horfum á byggðaáætlun. Það er þess vegna sem þau falla svo sérstaklega vel við byggðaáætlun því að það er mikilvægt að þessar stoðir séu virtar sem leiðarljós til að nálgast jafnrétti til búsetu út frá kröfum okkar og viðmiðum við þau byggðarlög sem við berum okkur saman við.

Það má fylgjast með metnaðarfullum markmiðum íslenskra stjórnvalda í byggða- og fjarskipta- og samgönguáætlun á nýrri heimasíðu sem haldið er úti af innviðaráðuneytinu. Það er vefur sem er undir léninu vegvisir.is og er gagnvirkur upplýsingavefur þar sem hægt er að fylgjast með fjármögnun, framvindu og árangri verkefna og árangursmælikvarða. Það er mjög gaman að fara þarna inn og skoða. Stundum finnst okkur lítið vera gert og lítið hafa áunnist en við getum séð það, þegar við förum um landið, bæði við sjálf og eins þegar við kíkjum þarna inn á vefinn,

Fyrir áhugafólk um stöðu á byggðastefnu og aðgerðum stjórnvalda í þessum efnum er upplagt að nýta sér þennan vef.

Öll svæði hafa sína kosti og sínar auðlindir og því er mikilvægt að við höldum uppi í blómlegri byggð um allt land.

hversu mikilvæg hún er þegar við setjum okkur stefnu ef við viljum að hún nái framgangi og markmiðum sínum. Ég vil að auki nefna réttlát græn umskipti sem líka skipta máli fyrir byggðastefnuna og lífvænlega og blómlega byggð um allt land. En aðeins um kynjaða hagstjórn og fjárlagagerð. Hvað er það nú?

þessu kemur. Við vitum að fjárlögin hafa afar ólík áhrif á aðstæður kvenna og karla og markmiðið með kynjaðri hagstjórn og fjárlagagerð er að draga fram áhrif fjárlaganna á kynin og leita um leið leiða til að tryggja jafna og sanngjarna dreifingu fjármagns.

og þær taka börnin sín með. Karlarnir vilja ekki vera lengi einir í byggð þar sem hvorki eru konur né börn. Það er því mjög mikilvægt, þegar við setjum niður byggðastefnu, að við gætum að þessum atriðum og flettum fjárlögunum og fjármálaáætlun,

Til að hægt sé að draga með markvissum hætti úr losun gróðurhúsalofttegunda með grænni uppbyggingu þarf hið opinbera að taka frumkvæðið og vísa veginn. Þetta á við um orkuskiptin. Það þarf hærri og markvissari niðurgreiðslu, t.d. til rafmagnsbifreiða, aukafjárfestingu í almenningssamgöngum, fjárfestingu í hringrásarhagkerfi og í matvælaframleiðslu og efla græna stjórnsýslu og innleiða græna fjárfestingaráætlun. Það næst nefnilega engin samfélagssátt um hröð orkuskipti og aðrar breytingar á atvinnu- og lifnaðarháttum nema velferðarsjónarmið séu höfð að leiðarljósi og tryggt að kostnaður vegna umskiptanna falli ekki á herðar tekjulægri hópa eða íbúa í dreifðum byggðum umfram aðra. Þannig er augljóst að grænu umskiptin eru líka byggðamál og hafa þarf byggðasjónarmiðin með þegar hugað er að því hvernig við ætlum að fara í þessi stóru verkefni sem við þurfum að glíma við

við getum þá hugað að þeim breytingum. Við ættum að stíga skref í átt til þeirra breytinga með því að sjá til þess að þau skref verði réttlát og að byggðasjónarmiðin séu höfð að leiðarljósi. Það hefur oft

borga, að það sé einmitt nauðsynlegt fyrir fólk víða um land. Það eru atvinnugreinar og launafólk sem treystir á kolefnisfrekt hagkerfi víða um landið og aðstöðu og þarf þá að taka á sig stóran efnahagslegan og félagslegan toll vegna nauðsynlegra aðgerða í þágu umskiptanna. Það sama má segja um tæknibyltinguna, grænu umskiptin og sjálfvirknivæðinguna. Tæknibyltingin á auðvitað að verða til þess að að auka jöfnuð, að byggð verði blómleg um allt land og það sé möguleiki að skapa, með þessum breytingum, aðlaðandi búsetuskilyrði út um landið. Það má ekki vera þannig, frú forseti,

og sjái til þess að ekkert landsvæði sé skilið eftir þegar kemur að þessu tvennu. Þar er velferðarþjónustan undir líka og hana þarf að manna og fjármagna út um allt land.

Það er því svolítið stóra verkefnið að allar áherslur stjórnvalda hverju sinni tali meira saman. Þetta er hægt að nefna í mörgum málum.

Það er gott að gera öflugri stjórnsýslueiningar og annað. En til þess að það nái fram að ganga þurfum við líka að

að komast nógu mikið áfram í að afla orkunnar. Sú orka sem þó er til, og hægt væri að nýta betur, kemst ekki um landið af því að flutningskerfið er ekki tilbúið heldur.

Það er alger forsenda, svo okkar byggð dragist ekki aftur úr í velferðarsamfélaginu, í atvinnuuppbyggingunni, í þróuninni, að við fáum aðgengi að orkunni.

skuldbindingum um orkuskipti. Við ætlum að hafa hér öflugt velferðarsamfélag og einhvern veginn þarf að fjármagna það. Svo eru það þessir grunninnviðir. Ef innviðirnir eru í lagi þá

Við þurfum enga ölmusu. Við þurfum bara grunninnviði. Við þurfum að fá að vera í friði og þá skulum við sjá um að byggja upp atvinnuna og byggðina og skapa verðmæti fyrir þetta þjóðarbú svo að hægt sé að hafa öflugt velferðarkerfi, auka útflutningsverðmæti og annað slíkt. Það er bara þetta sem þarf að hafa í huga, að hafa hljóð og mynd og ekki vera að þvælast fyrir duglegu fólki um byggðirnar heldur gefa því grunninnviðina til að byggja upp bjarta framtíð í þessu landi.

yfirgripsmikla áætlun. Ég ætla að halda mig við tiltölulega afmarkaðan og lítinn hluta þeirrar áætlunar í þetta skipti.

„Til að ná fram markmiðum um kolefnishlutleysi Íslands verði unnið að verndun og bindingu kolefnis í jarðvegi með endurheimt vistkerfa, landgræðslu og skógrækt og unnið að því að stöðva losun gróðurhúsalofttegunda frá landi með endurheimt votlendis og sjálfbærri landnýtingu.“ Mér segir svo hugur að það sé dálítið langt síðan að þessi punktur var skrifaður inn í tillöguna. Mig langar, með leyfi forseta, að vitna í Bændablaðið frá 7. apríl en þar má finna grein undir yfirskriftinni „Ný rannsókn á kolefnislosun ræktanlegs lands á vegum Landbúnaðarháskóla Íslands gæti kollvarpað fyrri hugmyndum: Langtímalosun kolefnis úr framræstu ræktarlandi er líklega margfalt minni en fullyrt hefur verið.“ meðaltalsmunur á milli íslensku rannsóknarinnar og fullyrðinga stjórnvalda, stofnana og hagsmunaaðila, um losun kolefnis, sé 88,65%.

Ef tölur umhverfisráðuneytis frá 2019 eru notaðar þá var heildarlosun Íslands vegna framræsts lands um 8,4 milljónir tonna af CO2. Miðað við nýju rannsóknirnar

Þetta gæti líka mögulega þýtt að allar fullyrðingar um losun CO2 frá landbúnaði á Íslandi séu hrikalega ýktar.“ Þetta Þetta verða kjörnir fulltrúar í þessum sal að taka alvarlega því að undir þessum áróðri hefur íslenskur landbúnaður setið nú í mörg ár. Við sem búum og störfum úti á landi og keyrum fram hjá skurðum sem eru inni í þessari tölu, skurðum sem teknir voru 1940, nánast fallnir að fullu saman 1980,

eftirfarandi texti, frú forseti: „Tryggt verði nægilegt framboð af fjölbreyttu íbúðarhúsnæði með fjölgun íbúða á svæðum þar sem skortur á hentugu húsnæði hamlar eðlilegri framþróun og uppbyggingu byggðarlaga og atvinnulífs.“

Þetta er líka falleg setning, falleg málsgrein. En hvað fleira? Þetta eitt og sér er ekki nóg. Ég er búinn að fara í gegnum tillöguna og eitt og annað er nefnt.

Það er hægt að framkvæma og ná fram markmiðum svona verkefna með miklu einfaldari hætti, að mínu mati, með almennari aðgerðum. Mig langar að taka undir orð hv. þm. Vilhjálms Árnasonar sem var hér áðan,

hættum að miðstýra þessum aðgerðum héðan úr þessum sal. Ég get á þessum síðustu sekúndum hent inn einni hugmynd í umræðuna, að breskri og norskri fyrirmynd: Er ekki bara kominn tími til að lækka álögur úti á landi á þessum köldu svæðum fyrir fólk og fyrirtæki? Það er langeinfaldasta aðgerðin sem ríkið getur farið í og kostar ekkert utanumhald.

og það að við fáum tækifæri til að ræða þetta skjal hér. Ég get ekki látið hjá líða að koma hingað upp og lýsa ánægju minni með innihald þessarar tillögu. Hún ber með sér að þetta hafi verið yfirgripsmikið ferli sem margir hafa komið að og lagt góðar hugmyndir til málanna. Búið er að vinna ákaflega faglega úr þeim tillögum og hér eru boðuð risavaxin skref, okkur öllum til heilla og ekki síst þeim sem láta sig byggðamálin sérstaklega varða. Hér erum við að ræða grundvallaratriði fyrir alla íbúa þessa lands, að jafna aðgengi að þjónustu, jafna tækifæri til atvinnu og stuðla að sjálfbærri þróun byggða um land allt. Þetta hljómar

mjög vel skilgreindar og öflugar aðgerðir í þágu íbúa þessa lands. Ég ætla að koma inn á eitt atriði sem mikið hefur verið kallað eftir á mínum heimaslóðum og í kjördæminu og ég held að verði grundvallaratriði. Mér hefur fundist fljúga aðeins undir radarinn hvað menn eru djarfir að mæta nýjum tímum og koma til móts við í raun og veru grundvallaratriði í jafnréttismálum fólks í landinu og þá vísa ég sérstaklega í ræðu sem hér var haldin áðan um jafnrétti og stöðu kvenna á landsbyggðinni sem oft er mikil áskorun að mæta. Ég

„Markmið: Að búsetufrelsi verði eflt með fjölgun atvinnutækifæra og auknum fjölbreytileika starfa á landsbyggðinni. Stutt lýsing: Störf hjá ríkinu verði ekki staðbundin nema eðli starfsins krefjist þess sérstaklega Störf hjá ríkinu verði ekki staðbundin nema eðli starfsins krefjist þess sérstaklega …“ Í þessu felast gríðarleg tækifæri til þess að dreifa störfunum, nýta auðlindir betur og koma til móts við fólk um land allt. Eins og ég nefndi áðan er hægt að fara í einstaka kafla og ræða þetta heilmikið. Við erum til að mynda að ræða stjórnsýslustöðvar ríkisins í héraði, hvernig við ætlum að standa vörð um þá þjónustu sem við búum við. Við erum að ræða um hvernig við ætlum að nálgast sjálfbærni byggða um land allt. Þar eru ákaflega metnaðarfullar og vel skilgreindar tillögur, með vel skilgreindum tengingum við aðrar stefnur og áætlanir, heimsmarkmiðin, fjármögnun og samstarfsaðila. Ég ætla að segja þetta gott að sinni. Ég trúi því að vegferðin sem hér er boðuð muni verða grundvöllur mikilla framfara og framþróunar um land allt og lýsi yfir mikilli ánægju með það plagg sem hér er lagt fram.

Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til nýrra heildarlaga um sóttvarnir sem ætlað er að leysa af hólmi sóttvarnalög nr. 19/1997. Þann 18. júní 2021 skipaði þáverandi heilbrigðisráðherra starfshóp sem falið var að skrifa drög að frumvarpi til heildarlaga um sóttvarnir og skilaði hópurinn drögum að frumvarpi þann 1. febrúar sl. Starfshópinn skipuðu fulltrúar helstu aðila sem hlutverki hafa að gegna þegar kemur að opinberum sóttvarnaráðstöfunum. Í starfshópnum sátu aðilar frá heilbrigðisráðuneytinu, embætti landlæknis, dómsmálaráðuneytinu,

þeim starfshópi. Með nýjum lögum er ætlunin að skýra betur þau úrræði sem sóttvarnalæknir og heilbrigðisráðherra geta gripið til vegna hættu á farsóttum til eða frá Íslandi, innan lands og vegna hættu á útbreiðslu smits frá einstaklingum. Markmið lagasetningarinnar er að vernda almannaheill, þ.e. vernda samfélagið og líf og heilsu einstaklinga gegn smitsjúkdómum og annarri vá sem lögin taka til. Einnig er hér verið að skýra þær heimildir sem stjórnvöld hafa til opinberra sóttvarnaráðstafana í samræmi við kröfur lögmætisreglunnar og lagaáskilnaðarreglna stjórnarskrárinnar. Þá er jafnframt verið að einfalda og skýra stjórnsýslu sóttvarna. Gildandi sóttvarnalög eru frá árinu 1997 en töluverðar breytingar voru gerðar á lögunum á liðnu ári þar sem nauðsynlegt þótti að skýra ýmis ákvæði laganna um opinberar sóttvarnaráðstafanir í ljósi fenginnar reynslu af heimsfaraldri Covid-19. Við þessa endurskoðun á liðnu ári, 2021, var sérstaklega horft til álitsgerðar Páls Hreinssonar sem hann vann að beiðni stjórnvalda og fjallar um valdheimildir sóttvarnalæknis og heilbrigðisráðherra til opinberra sóttvarnaráðstafana í ljósi meginreglna stjórnsýsluréttar og mannréttindaákvæða. Endurskoðun ákvæða um stjórnsýslu sóttvarnalaga var ekki á verksviði í þessari atrennu, hópsins sem vann að endurskoðuninni. Hópurinn benti engu að síður á að tilefni væri til slíkrar endurskoðunar í tengslum við áformaða heildarendurskoðun laganna þegar sæi fyrir endann á heimsfaraldrinum. Almennt má segja að gildandi sóttvarnalög hafi reynst okkur vel í heimsfaraldrinum en hér liggur nú fyrir heildarendurskoðun til þess að skýra tiltekna þætti í stjórnsýslu sóttvarna og setja heimildir til sóttvarnaráðstafana fram með skýrari hætti.

Í fyrsta lagi er frumvarpinu ætlað að tryggja þau réttindi sem varin eru af stjórnarskrá með því að kveða skýrt á um til hvaða ráðstafana megi grípa sem skerða réttindi, í hvaða tilvikum og með tilliti til meðalhófssjónarmiða. Þannig er markmiðið að tryggja enn betur að slíkar skerðingar styðjist við viðhlítandi lagaheimild og séu ekki framkvæmdar nema í þágu almannahagsmuna eða til verndar heilsu eða réttindum annarra. Það er mikilvægt að fram komi að heimildir sóttvarnalaga til skerðingar á réttindum, samkvæmt ákvæðum stjórnarskrárinnar og mannréttindasáttmála Evrópu, hafi þann tilgang að tryggja líf og heilsu fólks sem eru veigamestu verndarhagsmunir samfélagsins og njóta verndar stjórnarskrár og mannréttindasáttmála. Jafnframt hefur verið talið að á stjórnvöldum hvíli frumkvæðisskylda að stjórnlögum til að bregðast við til verndar lífi og heilsu fólks ef ljóst er að bein og fyrirsjáanleg ógn steðji að því. Í fyrrnefndri álitsgerð Páls Hreinssonar, um heimildir til sóttvarnaráðstafana, segir m.a. að opinberar sóttvarnaráðstafanir geti takmarkað mannréttindi sem vernduð eru af mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar. Í sumum tilvikum sé nægilegt að slíkar takmarkanir styðjist við sett lög svo þær teljist heimilar, en í öðrum tilvikum verði þær að vera í þágu almannahagsmuna til verndar heilsu eða vegna réttinda annarra svo að þær séu heimilar. Að lokum segir að þeir almannahagsmunir að verjast farsóttum til verndar lífi og heilsu manna

Í öðru lagi er í frumvarpinu lagt til að sett verði sérstök markmiðsákvæði í sóttvarnalög sem og sérstakt ákvæði um þá sjúkdóma sem lögin taka til. Lögð er til ákveðin stigskipting sjúkdóma þar sem í fyrsta lagi eru tilteknir smitsjúkdómar, í öðru lagi alvarlegir sjúkdómar og í þriðja lagi samfélagslega hættulegir sjúkdómar. Lagt er til að heimildir stjórnvalda til sóttvarnaráðstafana skuli taka mið af framangreindri stigskiptingu sem er sambærilegt því sem gildir t.d. í Danmörku. Þannig megi einungis grípa til veigamestu ráðstafana þegar um samfélagslega hættulegan sjúkdóm er að ræða. Í þriðja lagi eru lagðar til breytingar á stjórnsýslu sóttvarna. Þannig er lagt til að sóttvarnalæknir verði skipaður af ráðherra líkt og landlæknir og aðrir forstöðumenn stofnana og að ábyrgð hans á framkvæmd sóttvarna heyri beint undir yfirstjórn ráðherra en ekki landlækni. Enn fremur verði sett á laggirnar nýtt fjölskipað stjórnvald, þ.e. sérstök farsóttanefnd. Hlutverk hennar verði að gera tillögu til ráðherra um opinberar sóttvarnaráðstafanir vegna samfélagslega hættulegra sjúkdóma og tillögu um skilgreiningu sjúkdóms samkvæmt stigskiptingu laganna, þ.e. hvort sjúkdómur falli undir það að vera samfélagslega hættulegur. Samkvæmt frumvarpinu verður sóttvarnaráð í núverandi mynd lagt niður og verkefni ráðsins fært til sóttvarnalæknis og farsóttanefndar. Enn fremur er lögð til sérstök heimild sóttvarnalæknis til að kveða sér til ráðgjafar sérfræðinga vegna þeirra verkefna sem falla undir hlutverk sóttvarnalæknis. Í fjórða lagi eru ýmsar breytingar gerðar frá gildandi lögum á þeim kafla frumvarpsins sem fjallar um opinberar sóttvarnaráðstafanir. Einstök ákvæði eru brotin upp og framsetning þeirra einfölduð. Jafnframt eru settar tilteknar skorður við tímalengd opinberra sóttvarnaráðstafana. Að lokum er lagt til að aðkoma og eftirlitshlutverk Alþingis að opinberum sóttvarnaráðstöfunum verði styrkt og

í heimsfaraldrinum. Covid-19 hefur reynt á flesta þætti laganna en eins og ég gat um áðan voru tilteknar breytingar, sem þóttu mikilvægar og nauðsynlegar, gerðar á þeim á liðnu ári. Þó má öllum vera ljóst að fenginni reynslu að beiting sóttvarnalaga getur haft og hefur víðtæk áhrif á daglegt líf fólksins í landinu og raunar á alla þætti samfélagsins, innviði þess, atvinnulíf, menningarlíf og flestar okkar athafnir frá degi til dags og veruleg áhrif á félagslíf og samskipti og allt þar með talið. Ég gæti örugglega tínt fleira til, en við höfum öll Við skulum jafnframt hafa hugfast hver markmið sóttvarnalaga eru og hve mikilvægt er að þau þjóni tilgangi sínum þegar á reynir, þ.e. að vernda almannaheill, samfélagið og líf og heilsu þeirra einstaklinga sem samfélagið byggja. Löggjöf um sóttvarnir snertir nánast á öllum þáttum samfélagsins þegar á reynir og beiting laganna gengur í mörgum tilvikum nærri stjórnarskrárvörðum mannréttindum okkar. Hlutverk okkar er að gera sóttvarnalöggjöfina sem best úr garði til að tryggja að markmiðum laganna verði sem best náð en jafnframt að ekki sé gengið nær stjórnarskrárvörðum mannréttindum en tilefni er til og nauðsyn krefur.

að áður en Covid-fárið gekk hér yfir hafði ég ekki miklar áhyggjur af sóttvarnalögum, og var ekki mikið að velta þeim fyrir mér, en er að verða mikill áhugamaður um þau. Það eru nokkur atriði sem ég myndi vilja eiga örstutt orðastað um við ráðherra eins og andsvar leyfir. Í fyrsta lagi

Það er verið að stíga nokkur skref hér en lagt er til að þegar ráðherra hefur tekið ákvörðun um setningu reglna um sóttvarnir vegna samfélagslega hættulegs sjúkdóms

sjúkdómur er skilgreindur af hálfu farsóttanefndar og sóttvarnalæknis. Hér er það býsna skýrt að þegar slíkar aðgerðir eru hertar skal skal hann, eftir atvikum í samráði við farsóttanefnd, kynna velferðarnefnd Alþingis án tafar

Það er ekkert voða langt á milli okkar í þessum efnum. Ég vil þó ganga lengra og tryggja aðkomu þingsins með skýrari hætti en gert er í frumvarpinu og kannski náum við saman í þeim efnum. En ég vil aðeins beina

jafnræði og meðalhófi o.s.frv. og til hvaða sjónarmiða eigi að líta þegar sóttvörnum er beitt. Spurning mín ætti ekki að koma hæstv. ráðherra á óvart

hvort ráðherra geti tekið undir það að þegar talað er um að gæta jafnræðis og meðalhófs sé nauðsynlegt að

efnahagslegra og félagslegra hagsmuna við mat á beitingu sóttvarnaaðgerða. Ég hygg að þetta geti líka skipt verulega miklu máli, ekki síst þegar kemur að því hvernig við stöndum undir þjóðfélaginu og sóttvarnaaðgerðum til frambúðar.

það sem við erum að leita eftir að komi fram í slíku ferli og í þeim tillögum sem koma frá þessum aðilum.

Frú forseti. Ég vil fyrst nefna að þetta frumvarp kemur fram á ágætum tíma. Við erum nýbúin að ganga í gegnum heimsfaraldur og sóttvarnaaðgerðir stjórnvalda og erum þess vegna í góðum færum til að ræða þau álitamál sem við hljótum að ræða í velferðarnefnd.

forsendur hennar og röksemdir. Velferðarnefnd getur enn fremur óskað eftir kynningu ráðherra þótt reglum hafi ekki verið breytt, svo sem um röksemdir fyrir því að halda aðgerðum óbreyttum eða létta á þeim.

Frú forseti. Ég trúi því að í velferðarnefnd verði þetta heilmikið rætt. Starfshópurinn sem undirbjó þetta frumvarp

Meginregla þeirra laga er að ráðherra geti sett reglur vegna samfélagslega hættulegra sjúkdóma sem fela m.a. í sér samkomutakmarkanir og ráðstafanir á landamærum. Hann getur ekki gert það nema hafa lagt efni reglnanna fyrir þingnefnd

þessum ákvörðunum, ákvörðunarvaldið er þar, um opinberar sóttvarnaráðstafanir, en að mati þess starfshóps sem undirbjó frumvarpið

um sóttvarnaaðgerðir og afleiðingar þeirra fyrir efnahag og heilsu landsmanna. Það er talað um um stjórnsýsluna í kringum það að ráða sóttvarnalækni, að hann verði skipaður af ráðherra beint. Einhverjir hafa fett fingur út í þetta og sagt að það sé skrýtið að vera með landlækni sem er skipaður af ráðherra og líka með sóttvarnalækni sem er skipaður af ráðherra. Er ekki eðlilegra að hafa þetta eins og þetta er núna, að landlæknir skipi sóttvarnalækni? Svo eru það aðrir sérfræðingar sem segja: Þetta er bara fínt. Við skulum hafa þetta svona. Ein af þeim sem vill ganga lengra er Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir sem hefur góða þekkingu á þessum málum. Hún segir að frumvarpið megi ganga lengra og taka bæði starfssvið sóttvarna og lýðheilsu frá landlæknisembættinu og setja á stofn lýðheilsu- og sóttvarnastofnun undir yfirstjórn sóttvarnalæknis. Sigurbjörg telur að slík tilhögun myndi styrkja stofnanalega uppbyggingu og aðhald innan heilbrigðiskerfisins og það má vera. Ég hef trú á því að við í velferðarnefnd förum gaumgæfilega yfir þá hugmynd, bæði eins og hún er sett fram í frumvarpinu og líka umræður um það hvort lengra megi ganga líkt og Sigurbjörg leggur til.

sem muni glatast og það sé verra og ekki nægilega faglegt að grípa í ráð sérfræðinga hér og þar eftir því hvernig vindar blása eða hvaða vandamál eru uppi. En við ræðum það í velferðarnefnd. Hitt er farsóttanefnd. Gert er ráð fyrir að farsóttanefnd sé skipuð með tilnefningum frá þremur ráðherrum og einn án tilnefningar og auk þess skuli sitja í nefndinni landlæknir, ríkislögreglustjóri, forstjóri Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, forstjóri Landspítalans og sóttvarnalæknir. Farsóttanefnd er með annað hlutverk en sóttvarnaráð

Við vorum náttúrlega afskaplega heppin með sóttvarnalækni og við fórum að hans ráðum sem betur fer, en í því ljósi

Ráðherra skal svo fljótt sem verða má óska eftir afstöðu farsóttanefndar um hvort skilgreina skuli alvarlegan sjúkdóm sem samfélagslega hættulegan og farsóttanefnd er jafnframt heimilt að eigin frumkvæði að leggja til við ráðherra að skilgreina skuli sjúkdóm sem samfélagslega hættulegan. Það má vera, frú forseti, að það

hefur sérstaklega bent á að fengin reynsla hafi sýnt að heimsfaraldurinn, og ekki síst opinberar sóttvarnaráðstafanir, hafi haft veigamikil og alvarleg áhrif á líðan, stöðu og réttindi barna í íslensku samfélagi.

sem ætti að koma til álita á sama hátt og mannréttindasáttmáli Evrópu. Það er grundvallarsjónarmið barnasáttmálans að taka eigi sérstakt tillit til barna sem viðkvæms hóps og samningurinn tryggir þeim ýmis grundvallarréttindi sem eru jafnvel óháð réttindum fullorðinna. Barnasáttmálinn kveður á um að börn eigi rétt á bestu heilbrigðisþjónustu sem völ er á og að taka eigi allar ákvarðanir sem varða heilsu barna út frá heildarmati á því sem þeim er fyrir bestu. Þá sé mikilvægt að börnin fái að taka þátt í ákvarðanatöku sem varðar heilsu þeirra og að mat sé lagt á allar tillögur og breytingar á því sviði sem geta haft áhrif á börn út frá hagsmunum þeirra, réttindum og þörfum. Þannig gerir Barnasáttmálinn kröfu um að áhrif ákvarðana og aðgerða á börn liggi fyrir áður en þær koma til framkvæmda þannig að unnt sé að fyrirbyggja möguleg neikvæð áhrif

og vill líta til sænsku sóttvarnalaganna í þeim efnum. Þar er fjallað um almenn viðmið í sóttvörnum og segir að allar sóttvarnaaðgerðir sem hafa áhrif á börn eigi að taka sérstakt tillit til þess sem þeim er fyrir bestu. Þá er að mati umboðsmanns barna einnig nauðsynlegt að kveðið sé á um það í frumvarpinu að áður en ráðist er í sóttvarnaaðgerðir sem fyrirsjáanlega hafi áhrif á börn eigi að framkvæma sérstakt mat á áhrifum þeirra á börn. Á það ekki síst við um takmarkanir á skóla- og frístundastarfi.

muni kalla umboðsmann barna til samráðs áður en að þetta frumvarp fer aftur inn í þingsal til 2. umr. Nú verð ég að viðurkenna, frú forseti, að ég hef ekki lúslesið frumvarpið lúslesið frumvarpið heldur aðeins skannað yfir það sem ég taldi að kæmi til álita. Auðvitað munum við fara vel og vandlega yfir hverja einustu grein.

frá ólíkri stöðu og taka börnin sérstaklega fyrir. Við reyndum svo sannarlega í gegnum þennan faraldur, þegar við vorum að taka ákvarðanir, oft hratt, að

Við þurfum að kæfa þessa veiru niður og fólk má ekki vera á neinu flandri og þarf að vera heima hjá sér, það verður þá bara að hafa það þó að börnin verði fyrir skaða eða hvað? Getum við gert þetta öðruvísi? Svo var tekin ákvörðun um að hafa skóla opna, a.m.k. leikskólana, og þá kom líka upp

þessari gífurlegu erfiðu stöðu sem samfélagið er sett í þegar heimsfaraldur geisar. Það eru svo mörg álitamál. Þau eru heilsufarslegs eðlis en þau eru líka siðferðislegs eðlis og þar kemur

með ágætum árangri þegar upp er staðið. Að þessu sögðu verð ég að segja að ég er ekki alveg viss um að þetta frumvarp eitt og sér, eða jafnvel endurskoðun sóttvarnalaga, sama með hvað hætti það yrði gert, taki á öllum núningi sem upp kom og álitamálum sem standa eftir.

Þarna er kannski hægt að hugsa sér, og ég sakna þess kannski pínu í frumvarpinu, að sóttvarnayfirvöldum sé falið það hlutverk að stilla upp sviðsmyndum,

afleiðingar aðgerða, sérstaklega í síkviku umhverfi þar sem kannski er verið að móta þekkingu jafnóðum og stöðugt verið að bregðast við nýjum aðstæðum. En ég held engu að síður að það sé algerlega raunhæft að huga að þessu. Þetta er kannski ekkert endilega eitthvað sem hægt er að binda í lög. Þetta varðar samstarfið innan ríkisstjórnar, hvernig verklag er þar, hvaða innviðir eru til staðar til gagnaöflunar og hvernig ríkisstjórnin nýtir það. Að

vandamál er verið að leysa með þessu? Að hvaða leyti er hlutunum betur fyrir komið svona? Hvaða mál komu t.d. upp í yfirstandandi faraldri sem er fyrirséð að

tveggja. Það er ágætishugsun í þessu en ég vil bara taka undir með öðrum þingmönnum og líka hæstv. ráðherra sjálfum sem hefur lagt áherslu á að það séu hlutir sem þarf að liggja vel

held ég að við getum verið nokkuð ánægð. En ég tek undir það, sem hér hefur komið fram, að þetta er góður tími til að koma fram með slíkt frumvarp. Þó

kannski sérstaklega í ljósi þess hversu vel okkur tókst til í baráttunni við Covid-19. En þetta er auðvitað eitthvað sem nefndin tekur til sín. Við veltum líka upp, eins og ég heyri að fleiri gera, og gerðum athugasemd við þessa skipun farsóttanefndar.

Það er ekkert endilega víst að þær stofnanir séu best til þess fallnar í sjálfu sér að leggja vísindalegt mat á þá hættu sem fyrir hendi er hverju sinni þannig að það er kannski skynsamlegra að fram fari víðtækara hagsmunamat.

Ég fagna því þessu frumvarpi. Ég vil fá að segja strax að mér finnst það vissulega vera til bóta, það er í rétta átt.

Það er áhugavert, og ég held að það sé okkur til umhugsunar,

Þarna vil ég ekki að neinn misskilji mig, að ég sé að gera lítið úr vísindafólki, alls ekki. Það breytir hins vegar ekki þeirri staðreynd að vísindafólk ber ekki ábyrgð gagnvart fólkinu sínu eins og stjórnmálamenn gera.

Ég held að við ættum, eins og í stjórnmálunum almennt, að láta stjórnmálamennina og ráðamenn á hverjum tíma bera ábyrgðina sem þeim ber, en það að vera byggt á allra bestu upplýsingum okkar allra besta vísindafólks. Að því sögðu fagna ég því að Alþingi hafi fengið aðkomu varðandi ákvarðanir um sóttvarnir og þá sérstaklega þegar verið er að stíga skref er varða frelsi fólks.

er og á að vera hjá lýðræðislega kjörnum fulltrúum þessa sama fólks. Löndin í kringum okkur hafa mörg hver stigið frekari skref í þá átt að láta ábyrgðina vera þar.

Mér þætti áhugavert að taka þá umræðu meira á dýptina. Ég get ekki verið dómari í þeirri umræðu, ég er ekki svo klár í stjórnskipunarrétti, en mér þætti sú umræða áhugaverð. Ég myndi halda að sú umræða ætti vel heima í velferðarnefnd ef svo bæri undir. Mér þætti áhugavert að þar yrði skoðað hvort

örlítið meira, hafa örlítið meiri öryggisventil gagnvart fólkinu í landinu. Mér þætti það til bóta. Ef niðurstaðan eftir þann snúning er hin sama skal ég hætta að tala um þetta, en ég held að þessi umræða yrði málinu öllu til bóta.

þar, kannski sérstaklega þetta með að vísa líka til efnahags- og félagslegra hagsmuna því að það er allt partur af okkar ágæta samfélagi. Eitt tæknilegt atriði sem mig langar aðeins

Í ljósi þess að mikið af þeirri heilbrigðisþjónustu sem mælt er fyrir um í lögunum er í senn íþyngjandi og þvinguð fram af stjórnvöldum langar mig að velta upp hvort ekki sé eðlilegt að kostnaður vegna framkvæmda samkvæmt lögunum verði að meginreglu til greiddur af ríkissjóði.

Þar eru mörg skref stigin í rétta átt og þó að allir voni að viðlíka staða blasi ekki við okkur og

í logninu núna, þegar rykið hefur aðeins sest og við höfum aðeins meira andrými, erum farin út úr óttanum,

öll völd sem reglur veita einhverjum aðilum eða stofnunum eða hvað það er, út frá því ef það væri ekki gott fólk sem héldi á þeim reglum. Og út frá því prinsippi legg ég til að hv. velferðarnefnd setji

Frú forseti. Já, ég hef aðeins verið að skoða þetta og það er eitt atriði sem mig langar helst að tala um í tengslum við þetta frumvarp sem er mér mikið hjartans mál.

kemur fram að kærum til lögreglu vegna kynferðisbrota fjölgaði um 24% frá 2020 til 2021 og að heimilisofbeldismál af hendi maka eða fyrrum maka síðustu tvö árin hafa aldrei verið fleiri samkvæmt málaskrá lögreglunnar, eða í kringum 750 talsins bæði árin.“

Þetta raungerðist á þessum árum og úrræðin voru ekki mikil fyrir einstaklinga sem upplifðu ofbeldi inni á heimili af hendi maka, börn af hendi foreldra eða foreldrar af hendi barna, hvernig sem heimilisofbeldið var. Það er mikilvægt að staldra við og hugsa: Hvað ætlum við að gera við þessar tölur?

Ég tek viðtöl við börn og foreldra og fjölskyldur sem upplifa ofbeldi

það er bara ekki gert nóg. Það þarf að gera meira. Það er mikilvægt að það sé rætt

og gera það markvisst og vera með einhvers konar áætlun um það en alla vega, í ljósi þessara svakalegu talna sem við sáum

gerðar ítarlegri og markvissari áætlanir um hvernig eigi að takast á við heimilisofbeldi, ofbeldi gegn börnum,

og sem er tilbúið að leggja sitt af mörkum til að takast á við þennan vanda en þetta er bara ekki mikið í forgrunni. Þess vegna finnst mér mikilvægt að við

Hvernig ætlum við að bregðast við? Það er ekki nóg að hafa nánast eitt úrræði, mögulega tvö, til staðar, það er bara ekki nóg. Það þarf svo miklu meira. Við þurfum að styðja fólk á fyrri stigum og við þurfum að vera með snemmtæka íhlutun. Við þurfum að vera með miklu meiri samskipti við fólk á fyrri stigum þegar

Það eru til alls konar meðferðir, gagnreyndar meðferðir, fyrir fjölskyldur, fyrir þolendur, fyrir gerendur.

útrýma ofbeldi. En hvernig er staðið að því, hvað ætlum við að gera og hvernig á það að bera árangur ef við ætlum ekki að bregðast

Tillagan tekur mið af bæði þingsályktun Alþingis um heilbrigðisstefnu til ársins 2030 og lýðheilsustefnu til ársins 2030. Þannig er í stefnu í geðheilbrigðismálum til næstu ára lögð áhersla á grunngildi sem hvetja til einstaklingsmiðaðrar heilbrigðisþjónustu á félagslegum grunni og stuðnings við heilsueflingu á öllum æviskeiðum. Helstu straumar og stefnur í geðheilbrigðismálum á heimsvísu sýna að það eru sameiginlegir hagsmunir þjóða að auka áherslu á lýðheilsu, forvarnir og geðheilbrigðisþjónustu.

frammi fyrir frekari áskorunum og hindrunum sem ryðja þarf úr vegi til að ná árangursríkari framförum til framtíðar. Samantekt niðurstaðna geðheilbrigðisþings, sem var haldið hér 2020, ásamt fyrri þverfaglegum greiningum og skýrslum um málaflokkinn, sýnir að það skortir heildstæðari og samhæfðari nálgun í geðheilbrigðismálum, frá geðrækt, forvörnum og snemmbærum úrræðum til geðheilbrigðisþjónustu á öllum stigum og á milli velferðarþjónustukerfa og við dómskerfið. Þjónusta milli heilbrigðisþjónustustiga er að einhverju leyti brotakennd og ósamhæfð og samþætting við félagsþjónustu, skólaþjónustu eða aðra opinbera þjónustu er takmörkuð og skortur á þverfaglegum mannauði í geðheilbrigðisþjónustu á öllum stigum. forseti, mjög áríðandi að við horfum þannig á hlutina til að við náum að ráða bót á þessum brýna málaflokki og finna lausnir á þessum áskorunum.

er sett fram með hliðsjón af fjórum kjarnaþáttum og áherslum sem munu endurspeglast í þeim aðgerðaáætlunum sem unnar verða í kjölfar þessarar tillögu verði hún samþykkt af Alþingi.

þannig eru stefnumiðin sett fram í tillögunni. Við getum síðan haldið áfram með seinni hluta stefnumótunarinnar sem felst í aðgerðaáætlun og svo innleiðingu

á Alþingi náð sátt um þessa stefnu þannig að við getum fylgt því eftir með aðgerðaáætlun. Hér eru

Þessar áherslur til framtíðar í geðheilbrigðismálum þurfa að vera jafnt og greitt aðgengi að einfaldri, skilvirkri og notendamiðaðri geðheilbrigðisþjónustu sem byggist á bestu mögulegu gagnreyndu meðferð og endurhæfingu hverju sinni, gæðaviðmiðum og nýsköpun og veitt af hæfu starfsfólki. Ég ætla nú að gera mér far um, virðulegi forseti, að rekja meginefni tillögunnar. Fyrsti áhersluþátturinn sem ég nefni af þessum fjórum lýtur að geðrækt, forvörnum og mikilvægi heildrænnar heilsueflingar sem beinist að grundvallarþáttum vellíðunar og áhrifaþáttum geðheilbrigðis. Það er mikilvægt að hlúa að geðheilsu alla ævi. Þegar fólk hefur góða geðheilsu líður því betur og finnst það í stakk búið að takast á við lífið. Þá erum við eðli máls samkvæmt betur í stakk búin að takast á við lífið á uppbyggilegan hátt og njóta okkar í leik og starfi. Við nýtum hæfileika okkar betur og við tökum virkari þátt í samfélaginu og allt hangir þetta nú saman. Geðrækt snýr að því að styðja fólk til þess að efla og hlúa að geðheilsu sinni og þetta þurfum við auðvitað að hafa í huga alla ævi. Það er mikilvægt að fólk fái það veganesti strax í æsku. í æsku. Auðvitað verðum við að horfa til rannsókna og það eru jákvæð tengsl við aðra og góðar uppeldisaðstæður sem eru meðal mikilvægustu atriða sem hafa áhrif á okkur allt okkar líf og okkar geðheilbrigði,

innan velferðarkerfisins. Það er mjög mikilvægt að við náum að taka á því, að við horfum til einstaklingsins í sínu umhverfi og á hans forsendum. Tækifæri gefast til að kenna börnum að hlúa að geðheilsu sinni á kerfisbundinn hátt í gegnum skólann sem vettvang geðræktar, forvarna og snemmbærra úrræða.

Slík þekking og reynsla er mjög mikilvæg til að geta skilið eigin tilfinningar og hegðun, sett okkur í spor annarra og myndað farsæl tengsl við aðra, fundið eigin leið til að ná markmiðum og taka ábyrgar ákvarðanir í lífinu. Þessa færni er hægt að kenna og enn fremur er áríðandi að bjóða úrræði þegar vanda verður vart og koma þannig í veg fyrir að vandinn verði verri. Það er þessi snemmtæka íhlutun sem

Ríkisstjórnin samþykkti árið 2020 aðgerðaáætlun um innleiðingu geðræktarstarfs, forvarna og stuðnings við börn og ungmenni í skólum á Íslandi. Þessar aðgerðir ná þvert á skóla- og barnamálaráðuneyti, heilbrigðisráðuneyti og sveitarfélögin. Stýrihópur um innleiðingu er að störfum og hefur forgangsraðað þeim aðgerðum sem brýnastar eru á næstu árum. Það þarf að innleiða grundvallarþætti þessarar aðgerðaáætlunar í leik-, grunn- og framhaldsskólum, svo sem geðrækt sem námsgrein í aðalnámskrá, þrepaskiptan stuðning í grunnskólum landsins og samvinnu þar að lútandi við fyrsta stig heilbrigðisþjónustu. Þá var unnin hér aðgerðaáætlun til að fækka sjálfsvígum á Íslandi árið 2018 og hefur verkefnastjóri hjá embætti landlæknis haft umsjón og eftirfylgni með aðgerðum sem byggjast á henni.

Þá er lögð sérstök áhersla á að allir landsmenn hafi greiðan aðgang að hagnýtum, gagnreyndum og auðlesnum upplýsingum um geðrækt, forvarnir og geðheilbrigðisþjónustu sem auðveldar þeim að stunda heilbrigðan lífsstíl og bæta og viðhalda geðheilsu og bata. Þannig munu allir landsmenn hafa tækifæri til að styrkja og viðhalda eigin geðheilbrigði með aðgengi að upplýsingum í öruggu og samtengdu stafrænu umhverfi, svo sem á Heilsuveru. Leitast verður við að auka heilsulæsi fólks og gera því betur kleift að taka upplýstar ákvarðanir um eigin geðheilsu og hvernig best megi hlúa að henni. Hér hef ég farið yfir

með öflugri aðgerðaáætlun. Annar áhersluþáttur stefnu í geðheilbrigðisþjónustu lýtur að því að heildræn geðheilbrigðisþjónusta verði samþætt og byggist á bestu mögulegu gagnrýeyndu meðferð og endurhæfingu

Skortur á samþættri og heildrænni geðheilbrigðisþjónustu og skortur á starfsfólki á öllum stigum heilbrigðisþjónustu eru

Talið er að fimmti hver Íslendingur geti átt von á því að glíma við geðheilbrigðisvanda einhvern tíma á lífsleiðinni og þurfi að leita aðstoðar hjá fagaðila í því samhengi. Það er mikilvægt að landsmenn hafi aðgengi að árangursríkri meðferð og endurhæfingu á öllum stigum geðheilbrigðisþjónustu. Til að mæta kröfum um gæði, öryggi og framþróun í þjónustunni þarf að huga vel að þeim mannauði sem knýr kerfið áfram. Sem dæmi þarf mönnun að vera í samræmi við umfang og eðli þjónustu þannig að tryggja megi geðheilbrigðisþjónustu innan ásættanlegs biðtíma.

að þetta samspil á milli fagstétta er líka mikilvægt þegar við verðum að horfa á þjónustuna og samþættingu á þjónustu sem við þurfum að Þannig er lögð áhersla á að einstaklingar með persónulega reynslu sem notendur geðheilbrigðisþjónustu starfi og veiti ráðgjöf varðandi þjónustuna og miðli þannig þekkingu sinni með það að markmiði að bæta gæði þjónustunnar.

sem veittar eru tímanlega. Sem dæmi má nefna að ekkert landfræðilegt samhengi er á milli heilbrigðisumdæma, sveitarfélaga og lögregluumdæma. Hér sé ég bara að tíminn er á þrotum og ég er

Frú forseti. Ég vil þakka hæstv. heilbrigðisráðherra fyrir framsöguna um stefnu í geðheilbrigðismálum til ársins 2030. Mig langar að nota þetta tækifæri

skýrslu Ríkisendurskoðunar, sem hæstv. ráðherra minntist á, um stöðu geðheilbrigðisþjónustu hér á landi, og sú skýrsla lýsir mjög vel því

miður er það ekki eitthvað sem gerðist í gær eða á síðasta ári eða í Covid. Það er miklu eldri saga

og hvernig ríkisstjórnin hyggst fjármagna þær aðgerðir sem eru algjörlega nauðsynlegar til að bæta geðheilsu með bættri

Það gefur mér færi á að bregðast við þessu. Þetta er nefnilega mjög mikilvægt. Ég átti góðan stöðufund með samráðshópi sem er að vinna að aðgerðaáætlun í samræmi við þessa stefnumótun.

við þá sem gerst þekkja og notenda sömuleiðis. Það sem liggur fyrir er að taka mið af þeim ábendingum sem koma fram í skýrslunni — ég veit að hópurinn hefur þegar hafið vinnu við það og taka tillit til þeirra þátta sem snúa að greiningum og fjármögnun og sköruninni og öllu því sem fram kemur og reyna að

Frú forseti. Það er gott að heyra að hinn nýskipaði samráðshópur hefur tekið til starfa og ætlar að taka mið af þeim tilmælum sem koma fram í stöðuskýrslu Ríkisendurskoðunar.

farsældaraðgerðunum, ég ætla bara að fá að kalla þær það. Við erum komin þangað sem betur fer að bæði stjórnmálamenn og auðvitað fagfólk skilur nauðsyn þess að unnið þvert á fagstéttir, í þverfaglegum teymum, af því að þannig fær fólk bestu geðheilbrigðisþjónustuna og það er algerlega nauðsynlegt að sinna henni með þeim hætti.

fjármálaáætlun til lengri tíma. Í fljótu bragði sé ég ekki að aukning til útgjalda í heilbrigðismálum sé önnur en sú sem hlýst af öldrun og/eða fjölgun þjóðarinnar. Því fýsir mig að vita hvort hæstv. heilbrigðisráðherra hyggist ekki beita sér af öllu afli innan ríkisstjórnarinnar fyrir fjármögnun heilbrigðiskerfisins og ekki síst þess hluta sem hér er til umræðu, geðheilbrigðiskerfisins sem hefur verið bæði vanrækt og vanfjármagnað. Það verður bara að segjast eins og er. Ef hæstv. ráðherra vantar stuðning í það mál þá má finna hann hjá þingmönnum Samfylkingarinnar.

hvern þátt í aðgerðaáætluninni sem er til þess fallinn að við náum þeim markmiðum sem við setjum fram í þessari stefnu sem við fjöllum um.

í meðferð fjármuna. En ég held að það sé lag og tækifæri núna til að gera enn betur í þessum mikilvæga málaflokki.

þ.e. að talað er um að fá geðrækt inn í aðalnámskrá skólanna.

mjög metnaðarfullt markmið og ég fagna því. Þess vegna vil ég ganga úr skugga um að við getum barist fyrir þessu, að það verði barist fyrir þessu á öllum vígstöðvum. Mig langar einnig að tala um það sem segir í þingsályktunartillögunni, með leyfi forseta: „Skortur á samþættri og heildrænni geðheilbrigðisþjónustu og skortur á starfsfólki á öllum stigum heilbrigðisþjónustu eru megináskoranir í geðheilbrigðisþjónustu.“

Við höfum séð þetta birtast í þeirri þjónustu sem við höfum verið að setja á laggirnar, við erum alltaf að keppa um þennan takmarkaða mannauð.

Að öðru leyti geri ég ráð fyrir að dýpka skilning minn á þessari tillögu í gegnum vinnu í velferðarnefnd og vinna þá úr þeim umsögnum sem þangað munu berast. Fyrst vil ég koma aðeins inn á samspil þessarar stefnu við þær úttektir og þær skýrslur sem hafa verið að berast til til þingsins í vetur og til stjórnvalda, og er jafnvel von á á næstu dögum, sem tengjast sérstaklega þjónustu við börn, þ.e. hvernig samspil þessara úttekta verður við stefnuna og þá aðgerðaáætlun sem kemur í kjölfarið. Að einhverju leyti kom þetta fram hér í andsvörum en ég held að þetta sé eitt af því sem velferðarnefnd þarf að velta fyrir sér og átta sig vel á, hvernig þetta mun spila saman. Eins finnst mér svolítið óljóst af textanum sem hér er, án þess að ég sé búin að lesa hann algjörlega frá orði til orðs, hvernig eigi að vinna aðgerðaáætlunina.

sem skiptir mjög miklu máli. Eins og staðan er, og hefur í raun verið um árabil, fer töluverður tími af því sem heitir lífsleikni eða umsjónartímar í stundaskrá í í fræðslu sem getur fallið undir geðrækt. Þetta á við alveg frá leikskóla upp í framhaldsskóla, akkúrat um það sem segir hér: „Slík þekking og reynsla er mikilvæg til að geta skilið eigin tilfinningar og hegðun, sett sig í spor annarra og myndað farsæl tengsl við aðra, fundið eigin leiðir til að ná markmiðum sínum og tekið ábyrgar ákvarðanir í lífinu.“ Út á þetta gengur meira og minna vinna umsjónarkennara og þeirra sem kenna lífsleikni í skólum en ég tek hins vegar heils hugar undir það að mikilvægt er að skýra það betur í námskránni hvernig

aðeins inn á sértækari kennslu til þeirra sem greinast með geðrænan vanda. Nú er það þannig að margir greinast með geðrænan vanda á framhaldsskólaaldri eða á þeim aldri sem flest flest fólk er í háskóla. Þá erum við að tala um raskanir eins og geðhvörf og ýmsar aðrar geðraskanir.

vandann. Ég held að hægt sé að gera mikið með því að auðvelda fólki að læra að lifa með sjálfu sér. Það er stærsta verkefnið sem við fáum öll í lífinu að takast á við það að vera við sjálf.

hvaða verkfæri henta viðkomandi til að takast á við þær áskoranir sem mæta honum á lífsleiðinni.

heilsu hrakar oft samhliða því að líkamlegri færni hrakar, samhliða ýmiss konar hrörnunarsjúkdómum eða sjúkdómum sem hafa á annan hátt áhrif á líkamlega getu. Ég held því að þetta sé þáttur sem skiptir ótrúlega miklu máli, þegar við horfum þvert á kerfi, að horft sé til samspils líkamlegrar og andlegrar heilsu. Það var svo sem ekki fleira sem ég hafði hugsað mér að koma inn á núna en það er margt þarna sem ég veit að ég á eftir að setja mig betur inn í. Það mun vonandi takast í vinnu velferðarnefndar að dýpka umræðuna um þessa mikilvægu tillögu.

eru grunnurinn að þessari stefnu, vera góðar að því leyti að það er viðurkennt að geðheilbrigði og geðheilbrigðisþjónusta er meira en bara að bregðast við og veita þjónustu þegar vandi er kominn upp og fólk er orðið fullorðið. Þetta

en í samræmi við það hvernig áherslupunktunum er lýst væri ekki vitlaust að huga líka að stuðningi við foreldra, í öllu sem viðkemur stuðningi við börn, og svo náttúrlega jafnræði og jöfnuði. Erfiðar efnahagslegar aðstæður geta haft mjög alvarleg áhrif á geðheilsu.

móta áherslur sem lúta akkúrat að þessu, að huga að forvörnum gagnvart börnum og aðbúnaði þeirra og viðurkenna að slíkt hefur mjög mikil áhrif á líf fólks,

Þetta gæti mögulega verið ein ástæða þess að kostnaður hefur aukist, t.d. þegar kemur að geðlyfjum,

Það má sjá fyrir sér að þarna sé hægt að draga verulega úr því að fólk lendi í því að þurfa á þungri þjónustu að halda með því að koma inn fyrr.

ég þekki til þeirra af því að ég starfaði við eitt þeirra í rúm tvö ár þannig að ég get borið þeim gott vitni. Það er einmitt

skortshugusnarhætti, að þetta sé það takmörkuð auðlind að það sé missir af því að auka þjónustuna. Við verðum náttúrlega að átta okkur á því að fólk er samt sem áður að njóta þjónustu

sviði. Ég vil tala svolítið gegn þessum skortshugsunarhætti, að með því að auka framboð sé verið að ganga á takmarkaða auðlind frekar en að framboðið muni leiða til þess að auðlindin stækkar svolítið.

Það eru þó ýmsir hlutir og aðgerðir sem ég sakna úr stefnunni sem eru, að mér sýnist, ekki í þessari tillögu til þingsályktunar. Þar er sumt, enda var þetta mjög metnaðarfull stefna, en annað er ekki.

var talað um, með leyfi forseta: „[…] að tryggja kjör heilbrigðisstarfsmanna til þess að tryggja samfellu í þjónustu og að atgervisflótti verði ekki í fagstéttum sem geri þjónustuna brothætta.“

Það stendur hér, með leyfi forseta: „Hanna og byggja fyrir 2030 nýtt húsnæði fyrir geðþjónustuna sem svarar kalli tímans um aðbúnað einstaklinga í meðferð og aðstandendur, húsnæði þar sem starfsfólk getur sinnt öllum þáttum þjónustunnar betur en hægt er í dag með tilliti til greiningar, meðferðar, öryggis og sóttvarna og þar sem innlagðir sjúklingar hafa einstaklingsherbergi og greiðan aðgang að útisvæði.“ Fyrir mér hljómar þetta mjög mikilvægt, mjög mikilvæg aðgerð sem er grundvöllurinn að því að geðdeildir Landspítalans virki eða muni virka. Það er nefnilega svo að það er mikið ákall um betri aðbúnað fyrir fólk sem lendir í því að þurfa að sækja sér þjónustu á geðdeildir spítala. Það er mikið ákall um breytingar. Ekki þarf annað en að fara bara sjálfur inn á, hvort

umhverfið er eins og það er akkúrat núna á spítalanum?

starfsfólkið að gera sitt besta í ómögulegri stöðu, með ekkert fjármagn eða alla vega ekki nægilega mikið. Mygla, það er eitthvað sem maður heyrir oft. Það er mjög mikilvægt

þetta umhverfi er ekki í lagi. Það er mjög mikilvægt, tel ég, að þetta sé lagað sem fyrst.

gæti þó verið að það atriði sé hér einhvers staðar falið, en það er að stórauka stuðning og fræðslu fyrir foreldra.

er að fjölga atvinnutækifærum fyrir ungmenni og fólk með geðrænar áskoranir. Þetta sé ég ekki í þessari tillögu til þingsályktunar. Þetta er mjög mikilvægt og má ekki gleymast. Þetta er hluti af því að koma unga fólkinu okkar út á vinnumarkaðinn með stuðningi. Það var nú bara í dag sem ég ræddi við fólk sem hefur upplifað geðrænar áskoranir og þráir það heitast að komast út á vinnumarkaðinn en tækifærin eru ekki til staðar. Svo kemur hér aftur: „Byggja nýtt húsnæði geðsviðs Landspítala og endurskoða hugmyndafræði og innihald meðferðar.“ Hér er aftur talað um þetta og verið er

Í stefnunni koma fram tillögur og áhersluþættir sem ætlað er að bæta aðgengi og gæði heilbrigðisþjónustu í landinu. Þessi stefna skiptir mjög miklu máli, sérstaklega þar sem Ríkisendurskoðun kom með skýrslu fyrir stuttu

Ríkisendurskoðun kom með sjö tillögur til úrbóta, m.a. að efla ætti söfnun upplýsinga, greiningu og utanumhald, tryggja geðsjúkum samfellda þjónustu, útrýma gráum svæðum í geðheilbrigðisþjónustu, bæta aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu, huga að mönnun og sérhæfingu starfsfólks, tryggja tilvist geðheilsuteyma og vanda aðgerðaáætlanir og eftirfylgni þeirra.

metnaðinum sem var í þessari framtíðarsýn í geðheilbrigðismálum til ársins 2030. Í lokaorðum skýrslunnar er talað um mikilvægi þess að koma þessari framtíðarsýn til framkvæmda og er nefnt að það þurfi samstillt átak allra hagsmunaaðila. Svo segir að hver og ein grunnstoðanna sjö muni þurfa sérstakar aðgerðaáætlanir með markmiðum og mælikvörðum. Þetta voru því sjö grunnstoðir með,

unnin var ekki vísað í neinar rannsóknir. Það er undarlegt að þar sem talað er um gagnreyndar og góðar aðferðir sé ekki vísað í grunnheimildir fyrir því að vilja gera hlutina á einn eða annan hátt.

fyrir geðdeildir, það er augljóst. Annað er ekki svo augljóst og er mikilvægt að vísa í rannsóknir sem sýna fram á að þetta sé besta leiðin til þess að gera hluti sem við ætlum okkur að gera. Einnig langar mig að nefna í þessu samhengi að það sem vantar í

er að ekki er tekið mikið tillit til mælanlegra eða hlutbundinna markmiða, það er ekki tekið tillit til fjárlaga, hversu mikið fjármagn þarf til þess að

finnst mér, hæstv. heilbrigðisráðherra að ræða um fjármagn. Það er það sem vantar, það er það sem skortir, það er það sem við þurfum, það er það sem þarf til þess

hvílir til viðbótar á fyrri stefnumótun, þ.e. framtíðarsýn og markmiðum, og geðheilbrigðisþingi sem var mjög öflugt 2020

ég vildi bara skýra það og þakka hv. þingmanni fyrir að koma inn á þessa þætti, m.a. aðbúnaðinn og húsnæðið og hvernig við framfylgjum mælikvörðum og vísindunum og rannsóknum um gagnreyndar aðferðir. Það verður allt hluti af þeim mælikvörðum sem við munum síðan horfa til í þeirri aðgerðaáætlun sem mun fylgja.

Mér er umhugað um þennan málaflokk og ég vil bara að þetta sé gert vel og að fjármagn sé tryggt og það séu allir á sama sömu blaðsíðu með það.

sem verður mjög mikilvægt, og svo kostnaðarmati á hverja aðgerð fyrir sig. Þetta er fóður inn í vinnu samráðshópsins

Sú sýn og stefna sem við erum að fjalla um hér byggir á fyrri stefnu og aðgerðum og geðheilbrigðisþingi sem var eiginlega alveg magnað.

Það verður mjög fróðlegt að fylgjast með því hvernig hv. velferðarnefnd kemur til með að vinna úr stefnunni og skila henni síðan áfram til okkar til að vinna með aðgerðaáætlunina.

Þetta er mjög mikilvægt skref sem við erum að stíga hér og hefur verð talað um það lengi, bæði af félagasamtökum og fagfólki í þessum geira. Þessi vettvangur hefur þá einnig það hlutverk að stuðla að samvinnu og samþættingu í geðheilbrigðisþjónustu og þróa leiðir til að auka þátttöku notenda í þróun og stýringu geðheilbrigðisþjónustu til framtíðar. Ég held að þetta sé afar mikilvægt skref í þessu og mikilvæg áhersla.

þakka kærlega fyrir mjög uppbyggilega umræðu og góðar ábendingar. Ég er ekki í vafa um að þær muni nýtast hv. velferðarnefnd í umfjöllun um þetta mál.